Шановні колеги, готові реєструватись? Готові? Ну ви пам'ятаєте, як реєструватись, не буду повторюватись. Ярослав Іванович, ви знаєте, шляхом натискання, спеціально для Железняка, шляхом натискання зеленої кнопки першої зліва.

У залі зареєстровано 287 народних депутатів України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, у нас сьогодні у двох народних депутатів день народження. Юрій Юрійович Арістов.

Шановні колеги, я вам бажаю здоров'я, успіхів, досягнень і нових перемог! Ще раз зі святом! Відповідно до статті 25 Регламенту у середу ми маємо до 30 хвилин для виступів народних депутатів з внесенням пропозицій, заяв та повідомлень. Будь ласка, запишіться на виступи від народних депутатів.

слова запрошується заступник Голови Верховної Ради України Кондратюк Олена Костянтинівна. Доброго дня, шановні колеги, шановна президія, шановні народні депутати! Я сьогодні хочу привернути вашу увагу до тієї хвилі неповаги, дискримінації, приниження, сексизму, мови ненависті, які ми спостерігаємо останнім часом. Я думаю, люди, які обрали рік тому нову ладу, очікували зовсім іншого. Вони розраховували на реальні зміни в нашій країні. Це не лише зміни в економічній чи соціальній сфері, але і в ментальності, політичній та правовій культурі тих, хто представляє владу та ухвалює рішення. Люди хотіли бачити у владних кабінетах не стільки нові обличчя, але і таку якість політики, яка заснована на загальнолюдських цінностях, повазі до прав людини та особистої гідності кожного громадянина. Люди очікують від нас всіх поваги, поваги до інституцій і навіть поваги до наших опонентів. А також поваги до жінок, поваги до слабших, до молодших, до старших, до досвідчених, до бідніших. І ця повага має стати основою нової культури, культури об'єднання суспільства. Коли ми створювали МФО "Рівні можливості", ми сподівались, що рівність і толерантність змінять ставлення до українських жінок в політиці. На превеликий жаль, ми спостерігаємо печерний відступ від партнерства і гідного представництва чоловіків і жінок у владі. В теперішньому уряді жінок обмаль, жодна жінка не очолює обласну адміністрацію. Незабаром ми побачимо, чи готова монобільшість підтримати та адвокувати таке справедливе рішення про 40 відсотків жінок у місцевих і національних виборах. На жаль, ми є свідками того, що у владі толерується сексизм, толерується те, що в розвинутому суспільстві є давно неприйнятним. Це не наближує Україну до Європейського Союзу, а навпаки віддаляє нас від європейської цивілізації. Я хочу звернутися до всіх народних депутатів від наших колежанок, колег, незалежно від статі та політичної приналежності. Хочу звернутися до керівництва парламенту. Я не хочу розглядати тут конкретні ситуації і когось тут повчати. Давайте робити все для того, все від нас залежне, щоб не перетворювати Верховну Раду України на табло із нескінченною кількістю скандальних історій, як зараз модно називати "нестандартних зашкварів". І в принципі нам всім треба залишатися просто людьми. І якщо хтось зробив помилку, образив колегу чи колежанку, громадян, треба мати сміливість вибачитись, сказати, вибачте, я був не правий чи не права або навіть і піти у відставку. Щиро перепросити за свої вчинки та слова – це не слабкість, це велика сила. І це є фундаментальна складова нової політики і відповідальності в політиці. Дуже дякую всім колегам, хто підтримав мене. І я думаю, що ми очікуємо відповіді на ці звинувачення, які прозвучали не тільки у Верховній Раді, а взагалі в політиці. Дякую. Дякую. Вацак Геннадій Анатолійович. Шановні колеги, пане Голово! Геннадій Вацак, 16 виборчий округ Вінниччина, група "Довіра". Україна поступово оговтується від наслідків повені. Хочу зупинитися на висновках та аналогії з 2008 роком – найбільшою повінню України за останні роки. А тепер запитання. Тема повені для України не нова, то чому ж ми до неї ніколи не готові? Чому, при наявності комплексної програми, ми щоразу наступаємо на одні і ті ж граблі – під воду йдуть населені пункти, страждають та гинуть люди? Причиною повені 2008 року на Вінниччині був людський фактор. Здається, мали б зробити висновки, зробили, але не всі. Візьму для прикладу Могилів-Подільський та Ямпіль мого 16 округу, який теж постраждав від повені. Зважаючи на малу кількість опадів, робочою групою і міжвідомчою комісією по узгодженню режиму роботи Дністровського водосховища на червень 2020 року було вжито заходів для наповнення водосховищ до необхідного рівня. А в цей час у Карпатському регіоні вже майже місяць йшли дощі і тоді ставили питання навпаки екстреного скиду води, спочатку 1 тисяча 400 кубів в секунду, а потім 2 тисячі 50 кубів. Внаслідок чого з 23 до 25 червня рівень дністровських вод сягнув небезпечних позначень, підтоплення об'єктів районних міст Могилів-Подільського, Ямпіля та окремих населених пунктів Вінниччини. Маючи інформацію від синоптиків, пам'ятаючи 2008 рік, потрібно було вжити превентивних заходів: заздалегідь збільшувати скиди аби мати безпечний резерв на водосховищі та не підставляти під небезпеку життя та здоров'я людей. Хто ж насправді спрацював, то це місцева влада міста Могилів-Подільського на чолі з Петром Баруком, яка за три доби до того розпочала антикризові заходи, проведена колосальна робота, організовано всі служби, зроблене укріплення в проблемних місцях. Руку допомоги надала обласна рада. М ною був створений громадський штаб порятунку, який безперервно був на зв'язку із заступником директора Дністровської ГАЕС Миколою Шевчуком. Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов домовився з керівництвом Дубоссарської ГЕС, аби вона прийняла частку води, через що мінімізували негативні наслідки на Могилів-Подільщині та Ямпільщині. Оперативно та фахово спрацювали служби з надзвичайних ситуацій Вінниччини на чолі з Русланом Шевчуком. Загалом справилися з викликом та вистояли внаслідок вірних та чітких дій місцевої та обласної влади. Якби ні, наслідки були б гірші чим у тому 2008 році. І останнє. 25 червня Кабінет Міністрів виділив на ліквідацію наслідків повеней тільки в Чернівецьку, в Закарпатську та Львівську області. Чому серед постраждалих областей немає Вінниччини? Вважайте це моїм офіційним депутатським зверненням до Кабінету Міністрів. Рудик Сергій Ярославович. Шановні українці, колеги! Їх є 193 країни, визнаних Організацією Об'єднаних Націй як демократичні, незалежні, соборні, і кожний з нас, з українців, поважає кожну з цих країн. Але є країни, які по-особливому ставляться до нашої держави і до яких ми навзаєм ставимося з особливою повагою. Ці країни перші визнають нашу незалежність. Так стається, що ці країни перші підтримують нас, коли на нас наступають росіяни. Ці країни першими приходять на допомогу, коли нам бракує коштів, а іноді, коли у нас немає зброї, щоб захищати територіальну цілісність нашої держави. Серед таких країн, однією з перших є країна, яка сьогодні святкує свій національний день – це Канада. Там проживає більше 1 мільйона 250 тисяч українців і тільки за офіційною статистикою. Там на вулицях є пам'ятники багатьом українським визнаним національним героям. Там щороку проходить більше десяти національних українських фестивалів, найстарший з яких 1939 року. І в нашої країни був прекрасний шанс привітати весь канадський народ з цим прекрасним святом.

І здавалося би, ну які варіанти? Україна ж за Канаду! А – ні! Виявилося, що наше геніальне зовнішньополітичне відомство вибрало інші пріоритети. І не канадці стали тією країною, які два роки будуть нас же захищати в ООН, де п'ять членів Ради безпеки ООН не завжди, а один конкретно, ніколи не підтримують територіальну цілісність нашої держави – це Росія. Але навіть не в цьому проблема. Проблема в тому, що коли цього не сталося, на пряме запитання канадців – так був голос за Канаду чи ні, наш Президент уклончиво ответил: "Мы за Канаду держим кулаки!" Товариство, нас в цьому залі до того, як я написав заяву про вступ до групи дружби з Канадським парламентом, було 143 члени це більше третини українського парламенту. Раз не стало сміливості у Президента і у міністра закордонних справ визнати очевидне, давайте скажемо за них…

Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги! Зеленський і його "слуги народу" рік при владі. Що ми чуємо сьогодні? Встановлення миру перенесено на п'ять років, а от "епоху бідності" продовжено на п'ять років. При цьому пропонується заборона на народження неякісних дітей. Пані Галино, мені прикро, вчора ви опозицію звинуватили в тому, що провадиться проплачена акція проти вас. Скажіть мені, будь ласка, скільки вам треба було заплатити, що ви таке сказали? Москва, Берлін, дзеркало ні при чому. COVID. Миша, ты говорил, что COVID тут нету! А сьогодні ми маємо результат: по рівню бідності ми – перші в Європі і по рівню розповсюдження COVID ми теж перші в Європі, як наслідок – українців в Європу не пускають. А вам що головне - фішки по карманам тибрить? В казино, правда, легально тепер вже. Чотири мільярди гривень додатково знайшли. А де 100 мільярдів гривень від контрабанди, з якою ви покінчили 1 грудня минулого року? "Где деньги, Зин?" Безумовно, сьогодні ми розуміємо, що результат сьогоднішньої діяльності влади – катастрофічне падіння рейтингу. Сьогодні всі при владі, включаючи Президента, мають негативний баланс сприйняття у людей. Люди засуджують дії влади. Як вирішили з цим боротися? Заткнути рота народу і журналістам України. хочу зачитати вам позицію українських журналістів, які сьогодні звертаються до Зеленського і до Верховної Ради України: "Законопроект о медиа может привести установлению цензуры". Єлизаров, Швець, Гордон, Кошкіна, Влащенко, Сохар, Шлінчак, Боцман і Лимар вимагають цей закон засудити і відкинути. "Боюсь, законопроект о медиа создан партией "Слуга народа" не ради народа, а ради защиты власти от критики", - Савик Шустер. І позиція Національної спілки журналістів України: "Проект закону про медіа це не закон про захист медіа, це не про посилення захисту, не про права журналістів, не про державні гарантії незалежності медіа, це не про відповідальність посадовців за тиск на журналістів, це законопроект про захист влади від журналістів".

Вітаю, пане Голово! Народний депутат Андрійович Зіновій, 87 виборчий округ, Надвірнянщина, Богородчанщина, Яремчанщина, Коломийщина. Радий вітати вас! Прошу включити відео.

звичайно, 23-24 червня ввійшли в історію нашої держави як загальнодержавна надзвичайна ситуація, яка сьогодні зруйнувала практично інфраструктуру чотирьох областей. Сьогодні на даний момент практично в чотирьох областях органи місцевого самоврядування борються з наслідками підтоплень. Звичайно, чи не єдиною причиною наймасштабнішого паводку є інтенсивні опади більше 90 відсотків. Але на формування на проходження паводків у Карпатах разом з причиною природного характеру суттєвий вплив мають і техногенні чинники: такі як знищення лісових масивів у Карпатах і зменшення їх водопоглинаючої функції, порушення крутосхилів у гірських районах, де формуються паводки, також затори у руслах річок, створені деревами, кореневищами, хмизом, що залишаються унаслідок незаконних вирубок, а також побутовими відходами, порушення режиму господарювання у водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах. А особливо паводок наробив великих збитків у малих річках, середніх, де не проводяться руслові регулювальні роботи. Шановні колеги, хочу звернутися до вас за підтримкою. Івано-Франківська область, Львівська, Чернівецька, Закарпатська потребують допомоги, особливо у відповідальний момент, коли 800 мільйонів гривень не вистачає для того, щоб подолати наслідки. У 2008 році сума складала більше чотирьох мільярдів гривень. Сьогодні негайно потрібно зробити постанову про зміни до бюджету 2020. Потребую вашої підтримки. Життя, безпека і здоров'я наших мешканців понад усе! Прошу за допомогою і підтримкою. Дякую. Дякую. Слово надається народній депутатці Федині Софії Романівні. Олексій Олексійович Гончаренко, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, шановні громадяни України, я в першу чергу звертаюся до вас. Кілька днів тому ми святкували День Конституції України. Чому ми це святкуємо як державне свято на рівні Дня незалежності нашої держави? Тому що Конституція – це захист кожного громадянина України від беззаконня, від свавілля, прав людини. Тому що Конституція – це захист нашої держави, її суверенітету, кордонів, цілісності, прав людини в ній і верховенства права. І що ми з вами бачимо? А зараз ми бачимо, як на наших очах в ці дні паплюжиться Конституція України. І ким? Тими, хто має її захищати. Генеральний прокурор України, хоча я казав тоді їй в очі, що вона стає Генеральним прокурором "Слуги народу", бо в неї не пов'язка на очах, як в богині Феміди, а партквиток "Слуги народу" в кишені, Венедіктова каже – я цитую: Пропоную п'ятому Президенту України доводити в суді свою невинуватість". Шановні друзі, стаття 62 Конституції України: "Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчинені злочину". Це Конституція України. Їм начхати на Конституцію, бо презумпція невинуватості в цій державі в нас тільки для Зеленського і його друзів, а для всіх інших – будемо робити, що хочемо. Особливо, коли мова йде про політичного опонента, про лідера опозиції, тоді Конституції України немає. Я хочу вам сказати, ми будемо з цим боротися. І так воно не буде, бо сьогодні вони знищують Порошенка, завтра вони дійдуть до кожного. Зеленський з цієї трибуни казав: "Кожний із вас Президент". Так ось, сьогодні судять не п'ятого Президента України, сьогодні в Печерському суді буде судилище над кожним громадянином України. То ж я пропоную і прошу, я прошу всіх киян, всіх, хто може, приїхати, сьогодні прийти 12 година в ДБР, "державне бюро репресій", Симона Петлюри 15 і підтримати Порошенка і опозицію в Україні. Далі, 14 година, Володимирська 15, "печерське судилище", де буде відбуватися судилище над опозицією, судилище над усіма, хто хоче сказати слово правди. Бо інакше, якщо ми цього не зробимо, то Володимир Олександрович остаточно перетвориться на Володимира Володимировича, який якраз сьогодні ґвалтує російську Конституцію, проводить вибори, і тому числі референдум в Криму, знищує свою державу. І наш Володимир Олександрович став на цей шлях. Давайте разом захистимо нашу державу. Нам не потрібен ще один Володимир Володимирович. Слава Україні! Савчук Оксана Василівна. Оксана Савчук, 83 виборчий округ, місто Івано-Франківськ, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Я сьогодні хочу ще раз іще раз наголосити на тому, що з цієї трибуни на кадрах показував мій колега Зіновій Андрійович. Це про повінь, яка прийшла на Західну Україну. Ви знаєте, сотні людей, коли бачать, що ми вчора цілий день розглядали питання грального бізнесу, вони нас не розуміють. Вони не розуміють, чому ми не вносимо зміни до Державного бюджету і не думаємо на те, поки ще тепло, як ми маємо відновити інфраструктуру. Вони не розуміють, де цей документ, власне, коли Західна Україна буде почута. Вони не розуміють, чому ми не говоримо їм, які саме мости будуть відремонтовані цього місяця, які мости будуть відремонтовані в серпні. Тому що 480 мільйонів на ціле Прикарпаття, які сьогодні виділені, колеги, давайте ми будемо всі з вами чесні, заглянемо собі в душу, і ми зрозуміємо, що це кошти, які абсолютно неспівмірні з тими потребами, які сьогодні необхідні. Так, місто Івано-Франківськ тільки подало крайні потреби. В тих крайніх потребах є, наприклад, укріплення гідравлічних споруд, укріплення дамб. Ми мовчимо про якісь інші збитки, городина, людські хати. І тільки ці потреби складають 81 мільйон гривень для того, щоб відновити дамбу на річці Бистриця-Солотвинська і Бистриця-Надвірнянська, щоб в майбутньому села, які знаходяться поруч не підтопило. Ви розумієте, коли люди не можуть дістатися ні на роботу, ні до магазину, тому що у них повністю залите майно. Коли на першому поверсі у тебе в будинку болото, коли тобі потрібно повністю міняти все, зривати підлогу, у тебе знищені меблі, ти не маєш де спати, в тебе грибок. І сьогодні, коли ми говоримо про те, що ми відновлюємо Україну, то я дуже сильно прошу, щоб ми цього тижня заспокоїли всіх людей, і щоб ми все ж таки внесли з голосу питання зміни до Державного бюджету, де чітко передбачити 2 мільярда гривень на подолання наслідків повені на Західній Так, можливо, від деяких об'єктів прийдеться відмовитися. Можливо, нам не прийдеться збудувати нову смугу аеропорту в Дніпропетровську, наприклад, але ми врятуємо людські життя. Ми зробимо дороги, ми зробимо мости. Бо без цього не може бути життя в тих людей, які відрізані від світу: Верховинський район, Коломийський, Надвірнянський. Я закликаю всіх колег дослухатися до голосу людей, внести зміни до Державного бюджету і підтримати всіх постраждалих під час повені. Сподіваюся на підтримку і розуміння.

Антон Поляков, 206 округ, Чернігівщина, депутатська група "За майбутнє". Шановні колеги, наша країна переживає затяжну фінансову кризу, яка впливає на стан кожного нашого громадянина. І в цей час всі мажоритарники, депутати депутатської групи "За майбутнє" хочуть звернути вашу увагу на тих людей, які потребують особливої нашої уваги та допомоги. Це ті люди, які все життя тяжко працювали на добробут нашої країни, на зараз, на жаль, навіть не можуть сплатити платіжки за комунальні послуги. Я маю на увазі наших пенсіонерів. Адже розмір їх пенсій – це просто знущання над людьми. Вдумайтесь, з сьогоднішнього дня загальна більшість пенсій буде збільшена аж на 74 гривні. 74 гривні! Майже стільки відсотків отримав на президентських виборах Володимир Олександрович Зеленський. Якщо у випадку Зеленського – це блискуча, фантастична перемога, то у випадку з пенсіонерами – це знущання. Адже на 1 тисячу 712 гривень у нашій країні прожити неможливо. І хто вважає інакше, може спробувати самостійно. Також жителі Чернігівщини попросили мене відстояти права пенсіонерів дітей війни. Адже коли у нас кажуть, що, на жаль, залишилось дуже мало ветеранів, є діти війни, є ті люди, які пережили всі жахіття післявоєнного часу, відбудували нашу країну, відбудували інфраструктуру, школи, дитсадки, лікарні, дороги, мости, якими ми досі з вами користуємось. Також треба переглянути та зробити справедливими виплати пенсіонерам, ветеранам МВС, адже вони десятиріччями працювали та робили так, щоб всі громадяни почувалися у безпеці. Я хочу вам сказати, що у нас немає неякісних дітей, у нас немає поганих або добрих пенсіонерів, у нас є люди, яких ми повинні захищати і за добробут яких ми маємо дбати, адже це прописано у нашому фундаментальному Законі – у Конституції України. І вкотре я закликаю уряд та Прем'єр-міністра Шмигаля напрацювати реальну економічну програму та кроки виходу з економічної кризи, а не продовжувати знущатися над людьми. Сподіваюся наша заява депутатської групи "За майбутнє" буде почута у провладній фракції, у Кабміні та Офісі Президента. Дякую за увагу. Шановний Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати! Вийшовши на цю високу трибуну, я хочу звернутися до Президента України Володимира Олександровича Зеленського. Пане Президенте, під час виборчої кампанії ви намалювали українцям Україну своєї мрії. Україну, де стріляють лише салюти на днях народження та на весіллях. Країну, де панує народовладдя. Країну, де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Де на посади призначають за розумом, освітою і здібностями, а не за те, як разом хрестили дітей. У цю мрію, вашу мрію, пане Президенте, повірило 73 відсотки громадян України і ви отримали такий кредит довіри, який ще не зала історія України. Проте уже за рік свого президентства, ви зрадили цю мрію українців і розтоптали її з декількох причин. По-перше, через брак політичної волі. По-друге, через відсутність досвіду. По-третє, через провальну кадрову роботу. Загравання з Міжнародним валютним фондом, недолугі реформи ваших двох урядів поставили Україну на коліна, зруйнували економіку, перетворили українців на жебраків. Мріяти можна, але треба мати високопрофесійну команду, щоб втілити мрію в життя. Історію не можна повторити, історію не можна переписати, але у вас є ще чотири роки, щоб змінити ситуацію на краще. Пане Президенте, з перших днів вашого президенства "Опозиційна платформа – За життя" заявила, що переходить до вас в опозицію. Але чим сильніша позиція, тим має бути ефективніша влада. У вашій програмі і у програмі "Опозиційної платформи – За життя" є чимало спільного: це і народовладдя, це і встановлення миру на Донбасі, це комунальна і тарифна політика, це економічна, соціальна стабільність країни. Але, на відміну від "Слуги народу", у партії "Опозиційна платформа – За життя" є не лише програма, а й механізми її реалізації. Це законопроект про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою. Це мирний план-концепція встановлення миру на Донбасі. Українці вже втомилися чути план "а", "б", "с". Якщо команда Президента за рік своєї роботи не зуміла втілити в життя, розробити мирний план "З", ми рекомендуємо вам втілити в життя мирний план "ОПЗЖ". Цього чекає народ України, цього чекають жителі Донбасу. І ми разом можемо зробити, щоб повернути Донбас. Совсун Інна Романівна. Лозинський Роман Михайлович. Роман Лозинський, фракція "Голос". Шановні українці, колеги-депутати! Дуже зручно пояснювати смерті людей, яких вже більше тисячі в Україні від коронавірусу, лише безвідповідальністю людей. Саме так робить уряд для того, аби не пояснювати, чому вони досі не захистили лікарів та не забезпечили лікарні. В тому що добова кількість хворих наближається вже до 1 тисячі людей теж винні люди, на думку уряду. Тому що вони не хочуть пояснювати чому досі вони не забезпечили масове тестування та моніторинг контактів з хворими. І в тому, що понад 7 тисяч медиків вже хворі уряд теж винить людей. Мабуть, винні люди, – думає уряд. Тим часом, понад 60 мільярдів гривень, величезні кошти, які ми з вами виділили на спеціальний фонд боротьби з коронавірусом, ці кошти не виділяють для оплат премій медикам, ці гроші не виділяють на захисні костюми, які Максим Степанов закуповує вдвічі дорожче. На цей спецфонд зараз зазіхає рука Авакова, який досі витягує туди гроші на своїх ручних орлів. На ці гроші зараз претендує Державне управління справами, які лише на одну "Феофанію" хочуть виділити десятки мільйонів гривень, елітну "Феофанію", яка не рятує людей в часи пандемії. Знаєте, хто не побачить цих грошей? Цих грошей не побачить місцеве самоврядування, ці гроші не побачать громади, тому що вони зараз самі залишилися на самоті з пандемією. І ви знаєте, за перші півроку місцеві бюджети вже не отримали 16 мільярдів гривень. 16 мільярдів гривень – це діра у місцевих бюджетах, в той час, коли 60 мільярдів гривень розтрачають Степанов та Аваков. Вже за півроку 2 мільярди гривень – це ті кошти, які місцеві органи, які місцеві бюджети витрати на боротьбу з пандемією. Регіони, наприклад, Бердичів закупив обладнання в місцеву лікарню, замість того, щоб витрачати ці гроші на освіту. Краматорськ забрав теж 13 мільйонів гривень з фонду на освіту. Київщина, яка переповнена, школи переповнені учнями, теж на третину скоротила програму "спроможні громади", а Херсон і Запоріжжя переклали всі капітальні видатки на друге півріччя. Поки уряд звинувачує людей, самі громади рятуються від пандемії. І поки уряд нарешті не почне правильно розподіляти кошти на коронавірус, а не запускати туди Степанова та Авакова для дерибану цих коштів, доти ми не зможемо перемогти, і місцеві громади залишаться на самоті. Кошти громадам і фінансова незалежність громадам!

Доброго дня, шановні колеги, шановні українці! Справа в тому, що в нашій країні сьогодні відбуваються події, які ми не могли собі уявити в якому кошмарному сні. Тому що та людина, яка повинна бути адвокатом, захисником всіх обездолених, всіх людей, які сьогодні в чомусь потребують, незаможних людей, вона, на жаль, сьогодні зробила заяву, яка не дозволяє не те що керувати цим комітетом, а я вважаю, що ми сьогодні повинні дати оцінку Третьяковій за те, що вона особисто сьогодні принизила всіх народних депутатів, всіх людей, які сьогодні вважають себе державними службовцями. Справа в тому, що люди, які сьогодні потребують допомоги, почули від голови комітету, що таких людей треба стерилізувати. Шановні колеги, це геноцид, це початок фашизму в нашій країні. І, на жаль, чого я сьогодні хочу звернутися до всіх "Слуг народу", ви перекладаєте весь той негатив від Третьякової на всю фракцію "Слуг народу", на всю вашу партію і, безумовно, на весь наш корпус корпус депутатський. Тому я хочу до вас звернутися сьогодні з проханням. У вас буде засідання фракції. Ви повинні зробити висновки і дати всьому українському народу такий посил, щоб ми зрозуміли, що депутати Верховної Ради – люди, які знаються на законах і люблять свій народ в першу чергу. Друге питання, яке сьогодні хотілося б підняти, шановні колеги, це те, що сьогодні буде розглядатися Закон про медіа в гуманітарному комітеті. Хочу сказати, що всі спілки журналістів, всі видання сьогодні об'єдналися в тому, що цей закон говорить про єдине це іде узурпація влади, наступ на свободу слова, на журналістів, на всі засоби, які дають нам сьогодні інформацію. Шановні колеги, ми повинні все зробити для того, щоб цей закон в тому вигляді, який сьогодні пропонується, не вийшов. Дякую за увагу. Княжицький Микола Леонідович. Шановні колеги, хочу подякувати фракції "Голос" за те, що вона разом із фракцією "Європейської солідарності" об'єдналася в тому, щоб звернути увагу українського суспільства на стан гуманітарної політики. Вчора українські студенти протестували перед Кабінетом Міністрів і Офісом Президента проти призначення пана Шкарлета, до якого є уже багато питань, включно з недовірою академічною і завершуючи підтримкою Януковича. І ці питання ставив навіть профільний комітет Верховної Ради. Але уряд всупереч рішенню комітету призначив його виконувачем обов'язків. Сьогодні уряд має призначати мовного омбудсмена. Що відбувається з цією посадою? Спочатку Мінкульт і Мін'юст висунули кандидатуру пана Святослава Літинського, відомого юриста і авторитетну людину в захисті мови, а омбудсмен з прав людини призначив кандидатуру Тараса Креміня, теж абсолютно відомого і авторитетного депутата минулого скликання, кандидата наук, сина лауреата Шевченківської премії пана Креміня. Вчора Мінкульт відкликає кандидатуру Літинського і раптом подає кандидатуру пані Броннікової, яка не відома ані правозахисною діяльністю, ані захистом української мови. Можливо, пані Броннікова сильна і авторитетна людина. Але навіщо порушувати закон? Міністерство культури прямо порушує статтю 19 Конституції і статтю 50 Закону про мову, тому що воно вправі призначати, подавати кандидатури, але не вправі їх відкликати. Закон абсолютно чітко говорить про те, що термін на це є 30 днів. Цей термін давно минув. Навіщо від самого початку посаду мовного омбудсмена знову блокувати і перетворювати на нелегітимну? Сьогодні в нашому комітеті справді буде розглядатися Закон про медіа, про який говорили тут багато виступаючих. У фракції "Європейської солідарності", у фракції "Голос", яка брала цю перерву, разом з нашою фракцією, крім тих питань, які звучали, з чимось ми погоджуємося, з чимось – ні, є ще одне питання. Закон фактично ліквідовує так звані "чорні списки", які забороняли показувати тих осіб країни-агресора, які закликали до повалення державного ладу і порушували український закон. Раніше ці списки складав Мінкульт. Дає можливість ці списки складати Нацраді, ліквідовує всі старі. Але жодним чином не зобов'язує Нацраду когось туди подавати. Таким чином, це відкриває шлях поверненню всіх пореченкових і інших негідників на українські екрани. Не дивно, що антиукраїнська політика проводиться системно. Сьогоднішній суд над Порошенком, суд над Стерненком, суди над іншими українськими патріотами є політичними переслідуваннями за проукраїнську позицію. І ми наполягаємо категорично на тому, що Україна має бути сильною демократичною державою із захистом нашого простору, наших прав – прав людини і свобод кожного українця. Надійшла ще одна заява про перерву із заміною на виступ. Пушкаренко Арсеній Михайлович. Шановний головуючий, шановні колеги, шановні українці! З цієї трибуни вчергове хочу підняти питання щодо ситуації з лісним господарством у Житомирській області. Всі ми пам'ятаємо страшні пожежі, які відбулися цієї весни на Житомирщині, і смог від усіх пожеж відчула і столиця, і багато регіонів України. Проблема в лісному господарстві, зокрема, в Житомирській області особливо, є системною і створилася вона не вчора. Я хотів би розставити і поінформувати вас про кілька акцентів. Перше: голова Держлісагентства Андрій Заблоцький підписав наказ про підготовку лісів до пожеж тільки в кінці лютого, хоча традиційно керівники держлісагентств підписують ці накази в грудні місяці, максимум у кінці грудня, для того, щоб січень-лютий готувати ліси до пожеж. Тобто було фактично втрачено два місяці, і ми отримали той результат, який отримали. Ситуація в Житомирській області особлива, тому що це область, у якій найбільше, фактично на рівні з Західною Україною, лісів. І та ситуація, яка там склалася сьогодні з пожежами і з тим бардаком, який сьогодні є є в лісному агентстві, це, звичайно, заслуга керівників попередніх лісагентства, які там були і роками нічого не робили. Буквально в пожежі 15 квітня був призначений керівником Держлісагентства Житомирської області Сахнюк Віктор Анатолійович – досвідчений керівник і управлінець, який прямо з пожеж почав наводити порядок у Житомирській області і розбиратися сьогодні з тією ситуацією, яка склалася. Це, крім того, що ліси не готові до пожеж, це, звичайно, і незаконна вирубка. І я хочу сказати, що, на думку лісників, а ми, народні депутати, спілкуємося сьогодні, людина є достатньо фаховою і намагається навести порядок. І тому сьогодні "лісова мафія", яка сидить на незаконній вирубці лісів, яка приймає участь в бурштині, вживає всіх заходів для того, щоб звільнити Сахнюка з посади. Більше того, вчора Андрій Заблоцький, погрожуючи силовиками, намагався добитися написання Сахнюком заяви про відставку. Тому ми як народні депутати звертаємося до Прем'єр-міністра і до міністра екології вжити заходів для того, щоб людина, яка сьогодні наводить порядок в Житомирській області в лісному господарстві, працювала і надалі. І хотів би зазначити, що Курінський Андрій, який свого часу написав заяву про звільнення, попередній керівник Держлісагентства в Житомирській області, після прохання Президента це зробити сьогодні намагається поновити, а це людина, яка була замішана і в бурштині, і в незаконній вирубці. Дякую. Дякую. Ще одна заява про перерву із заміною на виступ. Тимошенко Юлія Володимирівна. Дорогі друзі, я хочу зараз до депутатів звернутися. Скажіть, будь ласка, це нормально, що іде друга доба роботи Верховної Ради, у Верховній Раді немає уряду по повені, немає жодного документу правок до бюджету, невиплачена жодна копійка людям компенсацій і допомоги тим, хто втратили житло, і тим, хто реально постраждали від цієї повені? Немає жодної концепції виходу з цієї біди. Я просто у вас хочу запитати, це нормально? І замість цього, чим ми займаємося зараз у Верховній Раді? Ми займаємося тим, що обговорюємо в деталях Закон про гральний бізнес, який у людей в Україні, у яких на їжу вже немає грошей, точно немає на одяг, точно немає жити нормально грошей. Ми зараз в деталях обговорюємо замовлення мафії кримінальної, як у людей з кишень через гральні автомати, через казино, до речі, гральні автомати, які в кожній підворотні будуть знаходитись, як витягнути останні копійки. Я хочу запитати зараз у депутатів, які збираються голосувати за цей аморальний абсолютно акт. Скажіть, будь ласка, ці гральні всі речі застосовуються для того, щоб українці що-небудь там виграли? Ви що, реально думаєте, що бідні українці підуть останні 100 гривень покладуть в автомати і вийдуть приблизно з тисячу доларів звідти? Кого ви дурите? Ми що, не розуміємо, що чорна мафія купила Президента і сьогодні гральний бізнес в цьому залі проводиться як пріоритетний закон? Ви що, забули, що для того, щоб отримати будь-яку копійку в бюджет з грального бізнесу, потрібно щоб в 10 разів більше люди програли в цих казино? Я хочу у вас запитати. Це що, самий головний закон сьогодні в житті України? І хто буде відповідати за те, що ті люди, які програють останні копійки в цих гральних залах, підуть і закінчать життя самогубством, або витягнуть із своєї оселі все, що вони мають? Хто буде за це відповідати? І я хочу нагадати вам, що колись ви ішли на вибори разом з Президентом з ідеєю референдумів. А слабо запитати у людей, чи хочуть вони гральний бізнес легалізувати? вам хочу сказати – "ні". Тому що для людей це все одно що легалізувати проституцію, важкі наркотики. Це така сама хвороба, як залежність від важких наркотиків. І тому я хочу закликати зараз. – людина, яка будучі Прем'єр-міністром, відміняла по суті гральний бізнес як легальну справу, хочу закликати не голосувати за це. Не голосуйте! Шановні колеги, перед тим як ми перейдемо до нашої роботи, я хотів би звернутися до кожного з депутатів в залі, на обличчі якого відсутня маска. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, коли ви заходили в зал, ви, може, бачили табличку "COVID free zone"? Мені здається, ні. Тому я дуже прошу ще раз, вкотре звертаємося від імені президії для того, щоб ви все-таки привели себе в порядок, надягнули маски і не наражали ні себе, ні інших на будь-які загрози, які можуть існувати в цьому залі. І тільки так ми можемо працювати ефективно. Дякую. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановний доповідачу! Я хочу розпочати з того, що після першого читання була створена робоча група. І я дякую, Олеже Романовичу, що в нас були певні перспективи щодо другого читання і прийняття в цілому, цей законопроект буде цілісним і збережеться те, про що обіцяли, що насамперед казино в п'ятизіркових готелях. Але до другого читання, виявляється, залишили і повернули те, що вже 10 років не працювало в державі "однорукі бандити" повертаються в українське суспільство. Варто тільки глянути кримінальну статистику тих років, коли цей горе-бізнес працював. Моя правка, яка, на жаль, відхилена, стосується пункту пункту 5 частини першої. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування 52 правку Цимбалюка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-75 Рішення не прийнято. 197 правка, Цимбалюк. 11:00:13 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Якщо взагалі казати про цей законопроект, то найкраще рішення, яке би слугувало розвитку держави, було б зняти його з розгляду. Наступне. Шановні колеги! Не дай Бог, цей закон підпише Президент, і він вступить в чинність, то у кожному районному центрі де є двохзірковий, трьохзірковий готель, повернуться не казино, а повернуться саме зали ігрових автоматів. І саме цей законопроект є корупційним із-за того, що створюється державна комісія орган, який буде роздавати, контролювати і позбавляти ліцензії. Шановні колеги! В жодній країні світу, в такому варіанті такого закону немає. Я пропоную поставити правку цю на голосування. Дякую.

я хочу подякувати, тому що все-таки чотири правки, хоча вони носять технічний характер, але були враховані я вам за це дякую. Але хотів би задати питання вам. Чи усвідомлюєте ви і ті народні депутати, які планують голосувати за цей законопроект, що ви маєте шанс шанс не ввійти в історію, а в неї вляпатись? Тому що прийдешні покоління будуть керуватися саме цим законом. І 4 мільярда гривень, і більше 4 мільярдів гривень, які вже закладені у видаткову частину бюджету на цей рік, у мене є сумнів, що вони поступлять. А якщо певна частина і стане видатковою, то це тільки за рахунок тих людей, які винесуть з хати останнє, це не інвестиції. І це, мабуть, ті 500 тисяч робочих місць, які обіцяв уряд. Дякую.

Дякую. У мене 70 правок, я прошу 5 хвилин. Одну – в кінці попрошу проголосувати, більше не буду просити слова. Добре? ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, шановні колеги, я справді не бачу великої потреби зараз оголошувати всі правки, тому що мені хочеться, щоб швидше весь цей абсурд завершився, ми запросили сюди Кабінет Міністрів і поговорили про те, коли гроші на повінь виділяться. Тому що люди далі заблоковані у своїх селах, а ми обговорюємо, як хтось буде гроші в казино заробляти – жах. Якщо говорити про цей законопроект. Очевидно, є країни, де справді елементи азартних ігор існують. Наприклад, в Угорщині існує два державні лотереї, одна збирає гроші на кіно, інша збирає гроші загалом на Міністерство культури. Свого часу в Грузії дозволили казино, але лише в одному регіоні для того, щоб розвинути Батумі як великий курорт. У вас же є тут головний грузинський реформатор, дайте йому на експертизу цей законопроект, нехай скаже, чи це має бути казино і "ігорка" по всій країні, де люди через лудоманію будуть втрачати сім'ї, життя і здоров'я, чи це має розвиватися якийсь конкретний регіон. Ті ж Карпати, де повені, наприклад, або ще десь. Тому, звичайно, за цей законопроект голосувати в жодному разі не можна. Крім того, цей законопроект став значно гіршим до другого читання, ніж був до першого. Тому що ігорні заклади можна розташовувати біля навчальних закладів, тому що немає жодного контролю за лудоманією і за тим, щоб люди не "сідали на іглу" цієї пагубної звички. Тому що надзвичайно багато інших є недоліків в цьому законопроекті. І створюється окремий орган, який замість того, щоб приносити гроші в бюджет, ще й буде забирати гроші з бюджету, щоб контролювати всі ці напрямки азартного ігорного бізнесу, який створюється не для того, щоб допомогти українській культурі, не для того, щоб допомогти українській армії чи медицині, хоча такий фонд там нібито створюється, а для того, щоб збагатилися конкретні ділки, які будуть обкрадати українців в період кризи. Бо саме в період кризи росте бізнес азартних ігор. Люди не мають надії на уряд, люди втрачають гроші, вони несуть останнє в різноманітні ігорні заклади, маючи надію щось виграти, де сидять люди, які ці їхні останні гроші забирають. Тому в такий період кризи, коли наш бюджет порожній, приймати саме такий закон є злочин. Хоча прийняти закон, як я вже говорив, який би підтримав певні галузі культури, було б абсолютно позитивно. В чому суть моєї правки до законопроекту про азартні ігри – це є правка 1119. Вона врахована частково в таблиці. Вона спрямована на захист української культури і встановлює дві дуже важливі речі: щонайменше 30 відсотків всіх коштів, які надходитимуть до бюджету від організаторів азартних ігор, має бути спрямовано безпосередньо на розвиток української культури. Кошти мають надходити до тих інституцій, які вже довели свою ефективність, мають суспільну довіру і підтримку це Український інститут книги, Український культурний фонд, Держкіно. Поправка в таблиці зазначена як врахована частково в "Прикінцевих положеннях" законопроекту, але по факту з тексту законопроекту в процесі його підготовки до другого читання було виключено норму про цільове використання надходжень від азартних ігор, а обов'язок розробити окремий законопроект було передано до Кабміну. В результаті чого розробка такого законопроекту може розтягнутися на багато років і набути зовсім іншого змісту. А тим часом надходження від лотерей будуть проїдатися замість того, щоб слугувати розвитку культури. Світова практика свідчить про те, що легалізація асоціального бізнесу, яким є ринок азартних ігор, має відбуватися одночасно із спрямуванням додаткових бюджетних надходжень на конкретні соціально-корисні цілі, в першу чергу – на культуру. Тим більше, що в Україні сама культура отримує подвійний удар як через багаторічне недофінансування, так і через бажання зекономити на культурі у часи пандемії і подіти ці гроші незрозуміло куди. Шановні колеги, фракція "Європейської солідарності" категорично проти такого підходу, коли фактично мало того, що забираються гроші з культури, забираються гроші з бюджету, виділяються на корумповані напрямки, щоб красти і брехати, красти і брехати, а не віддаються на людей, які постраждали від повені, будинки яких треба ремонтувати, дороги яким треба ремонтувати. Ми проти того, що стільки часу ми витрачаємо на цю марну і асоціальну річ. Прошу мою правку поставити на підтвердження, а за закон не голосувати. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1119. Добре. Шановні колеги, я ставлю на голосування правку 1119 народного депутата Княжицького. Комітет пропонує відхилити її, так? Ну, я зрозумів, тобто вона частково прийнята, ви пропонуєте – в повній редакції. Тому ставиться на голосування правка 1119 народного депутата Княжицького. Прошу визначатися та голосувати.

За-102 Рішення не прийнято. Дякую. Далі переходимо до правок народного депутата Пузійчука Андрія Вікторовича і починаємо з правки 29. Андрій Вікторович, будь ласка. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, гральний бізнес був закритий нашим лідером Юлією Володимирівною Тимошенко. Після того у людей, у людських родинах з'явилися кошти, коли чоловіки не виносять останнє і не залишають у гральних автоматах. Для чого ви знову повертаєте біду в українські родини, якої на сьогоднішній день і так більш ніж достатньо? Наша фракція категорично виступає проти прийняття цього законопроекту. Скажіть, от подивіться світову аналітику, чим бідніша країна, тим більше грають люди. Люди шукають для себе можливість, шукають останній шанс вирішити свої проблеми. Ви замість створення робочих місць саме витягуєте, намагаєтесь витягнути кошти людей, останні копійки. Прошу поставити мою поправку на голосування. Ставлю на голосування поправку номер 29, народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

поясніть, будь ласка, не тільки мені, а всьому українському суспільству. Президент заявляв про те, що готелі, що казино будуть тільки в готелях, п'ятизіркових готелях. До другого читання – це окремі зали гральних автоматів, це казино, які будуть розташовуватися в чотирьох та тризіркових готелях. В Україні відсутній орган, який проводить сертифікацію, немає поняття в Україні – дві зірки чи три зірки. Поясність от суспільству, чому ви принципово змінили позицію, про яку ви заявляли, що казино в Україні будуть тільки для багатих іноземців, які будуть прилітати в Україну. Але ми сьогодні бачимо, що цей законопроект направлений на одне – на пограбування простих українців. Будуть гральні автомати в кожному населеному пункті. Прошу поставити мою поправку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування правка номер 30 народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Наступна поправка 51. Пузійчук, будь ласка. Пузійчук Андрій, фракція "Батьківщина". Олеже Романовичу, скажіть, будь ласка, а ви, як автор робочої групи, коли займалися підготовкою законопроекту до другого читання, а чи брали ви аналітику, статистику у правоохоронних органах за останніх 5, 7, 10 років? Яка кількість злочинів відбувалася в залах гральних автоматів? Яка кількість злочинів відбувалася навколо залів гральних автоматів? Як призведе чи не призведе саме поява такої великої кількості гральних автоматів до зростання злочинності в Україні? Будь ласка. Це по поправці вашій, да? Будь ласка, я даю доповідачу, але все-таки питання і відповіді мають стосуватися поправки. Будь ласка, позиція комітету. очевидно, ви знаєте, що ми півроку працювали над цим законопроектом і не раз про це розмовляли. Брали довідки і знаємо, що це є токсична тема, і це складна ситуація. Але якщо цей бізнес є в наявності зараз серед нас, в Інтернеті можна нелегально грати в покер, онлайн-казино, ставити ставки на букмекерку, ми зараз тільки визнаємо одне – що написати правила для всіх операторів цього ринку. Якщо ми їх не визнаємо, якщо ми будемо керуватися законом, який про заборону грального бізнесу, ми ж бачимо, що він не працює, цей закон. І треба просто самим собі сказати правду: якщо визнаємо, що цього грального бізнесу зараз немає, і чи можуть правоохоронні органи... Дякую. Шановні колеги, я ставлю на голосування поправку 51 народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

про що ви сказали? Ви говорите про те, що є на сьогоднішній день проблема. Ви говорите про те, що цей законопроект, він її не вирішить, а він її фактично легалізує. То ми говоримо про те, що гральні автомати несуть зло Україні, несуть зло людям. І зверніть, будь ласка, увагу, на мою 158 поправку. Я цією поправкою пропоную виключити зали гральних автоматів з переліку гральних закладів. От дуже хочу почути вашу відповідь. І поясніть суспільству, чому у вашому законопроекті з'являються гральні заклади, які не розташовані в казино, які не розташовані в п'ятизіркових готелях, як про це всі заявляли? Ви сьогодні плануєте створити гральні заклади по всій країні. Поясніть, будь ласка, чому, яка аргументація? доповідач, він доводить тільки позицію комітету, а не свою власну. Тому я ставлю на голосування 158 правку народного депутата Пузійчука. Прошу визначатись та голосувати.

Шановний головуючий, я звертаюсь до доповідача як не до особи, а як до представника комітету і як до голови робочої групи з напрацювання цього законопроекту. саме, хочу повернутися до питання. Поясність, будь ласка, чому ви вводите окремо гральні автомати по всій території України, які будуть знаходитися в близькості до шкіл, до вузів без будь-яких обмежень? Чому гральні автомати знаходяться по всій території країни, а не виключно в п'ятизіркових готелях? Це фактично створюється механізм, інструмент для пограбування українського суспільства. Це фактично "однорукі бандити", які будуть грабувати громадян по всій країні. Дайте, будь ласка, відповідь як представник комітету. Дякую. Андрій Вікторович, шановні колеги! Все насправді не так і не буде багато цих закладів і "одноруких бандитів". Тому що зараз на даний момент набагато гірша ситуація. Якщо в цілісному прочитати закон, то зрозуміло, що їх буде дуже мало. якщо... Ми обговорювали це на всіх робочих групах і комітет прийшов до висновку, що вашу правку треба відхилити. Дякую. Ставлю на голосування 159 поправку народного депутата Пузійчука Андрія Вікторовича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-106 Рішення не прийнято. Наступна поправка 165 народного депутата Пузійчука Андрія Вікторовича. Будь ласка. Пузійчук Андрій, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, я, так як і ви, перше скликання в цьому парламенті, але за 9 місяців нашої роботи і за 9 місяців роботи трьох урядів, які працювали при Президентові Зеленському можу сказати, все що ви говорите, діаметрально протиположне і не відповідає дійсності. Коли ви говорите, що цього не буде, то можна бути впевненим, що це буде. І коли ви говорите про якусь обмежену кількість, це слова, а законопроект пише зовсім про інше. Коли ви говорили, що будуть тільки у п'ятизіркових готелях, то сьогодні це окремі зали, це тризіркові готелі. Зніміть цей ганебний законопроект з розгляду. Перестаньте створювати умови для грабування українського суспільства. поправка 165 народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

от поверніться на декілька років в історію і подивіться, де були найбільші проблеми – найбільші проблеми були в залах гральних автоматів. Фактично те, що ми чули – це саме "однорукі бандити". Це вираз, який був придуманий не в українському суспільстві, і це вираз, який не придуманий сьогодні. "Однорукі бандити" – це той вираз, який існує. Чому? Це автомати, які грабують, як бандити, людей. І проблеми були не в казино, а в залах гральних автоматів. Я наполягаю на тому, щоб ви підтримали мою поправку 196, якою я пропоную виключити зали гральних автоматів. Поясніть, будь ласка, позицію, чому комітет підтримує існування залів гральних автоматів по Україні? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 196 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. 196 правка. За-96 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 232 правка. Пузійчук. Пузійчук Андрій, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановний пане доповідач, от хотів би не тільки я, мабуть, а і все українське суспільство почути, чому все-таки ви плануєте, чому ви не підтримуєте мої поправки, якими просимо виключити гральні автомати. Чому ви наполягаєте на тому, що повинні бути гральні автомати, куди зможуть безконтрольно потрапляти діти, залежні? Якщо ви пояснювали, що будуть п'ятизіркові готелі, в яких буде дрес-код, що в готелі не будуть допускати дітей. То чому на сьогоднішній день основне – це гральні автомати по Україні без контролю доступу? От аргументуйте, будь ласка. Дякую за відповідь і прошу підтримати мою поправку. Ставлю на голосування 928 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги, я цією поправкою пропоную встановити єдину форму лотерейного білету, а саме електронну. Паперові лотереї – це поле для маніпуляції зловживанням. Кожен може надрукувати будь-яку кількість паперових лотерейних квитків, які не контролюються. Моя пропозиція – електронна. Скажіть, чому ви відхилили мою поправку? Чому ви вважаєте, що повинні бути паперові, які не контрольовані? Прошу пояснити позицію. Дякую. Можемо голосувати? Ставлю на голосування 262 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 292 правка.

Тобто 292 поправка стосується електронної форми лотерейного квитка. Поясніть, будь ласка, все-таки аргументацію, чому відхилили мою поправку по електронній формі паперового квитка? Позиція комітету – відхилити. Тільки тому, що якщо б ви уважно вивчили весь закон і всю таблицю, ви б побачили, що ми лотереї винесли у "Перехідні положення" і в "Перехідних положеннях" передбачено, що вони ідуть в свій базовий закон. І там є прописано, що лотерея може бути і в електронній формі. Так що фактично вона є врахована, просто не в цьому розділі. Все що стосується лотерей, ми винесли в свій закон. якщо у вас є поправки ще по лотереях, то просто-напросто їх треба в кінці піднімати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 292 правку. Готові голосувати? Прошу визначатись та голосувати.

Зверніть, будь ласка, увагу. Є рішення окружного адміністративного суду, який вважає, що покер це не є азартна гра. Покер – це гра, яка залежить від майстерності гравця а не від випадку. Крім того у 2018 році Наказом Міністерства молоді і спорту спортивний покер визнано офіційно видом спорту. Тому покер взагалі не є предметом регулювання цього законопроекту. Я прошу підтримати мою поправку та виключити відповідні положення стосовно покеру. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 406 правку Пузійчука, комітетом не підтримана вона. Прошу визначатися та голосувати.

За-96 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 448 правка. я наполягаю на тому, що не можна створювати окремі зали з гральними автоматами. Цією поправкою пропоную виключити норму щодо створення реєстру організаторів гри у залах гральних автоматів. Якщо вам кортить так встановлювати гральні автомати, то хоча б зробіть це у спеціально відведених казино. А взагалі фракція "Батьківщина" категорично виступає проти цього законопроекту і наполягає на тому, щоб ви не підтримували його. Зніміть цей законопроект з розгляду. А мою правку прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 448 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 11:27:58 За-86 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 539. Пузійчук. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Колеги, знову мова про спортивний покер. Я наголошую на тому, що спортивний покер не є предметом регулювання цього законопроекту, покер – це вид спорту, а не азартна гра. Спортивний покер офіційно включено до переліку неолімпійських видів спорту, визнаних в Україні. Прошу підтримати мою поправку і виключити з цього законопроекту покер – це спорт, це не є азартна гра, це не казино. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. 539 правка Пузійчука. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Наступна правка 652. Шановний доповідач, звертаюся не особисто від себе, а від дуже багатьох колег, які хочуть почути відповідь. Поясність, будь ласка, чому все-таки покер як спортивна гра, яка не є предметом регулювання цього законопроекту, ви не підтримуєте ви не підтримуєте мою поправку і не хочете виключити з цього законопроекту? Поясніть, будь ласка, тому що дійсно у багатьох колег, всі задають питання, чому покер віднесений в Україні…? Це ж аномальне явище, коли спортивну гру ви починаєте перетворювати в азартну гру.

Андрій Вікторович, у правій колонці є визначення спортивного покеру і там чорним по білому написано, що це не є азартна гра. Покер як азартна гра може проводитися тільки в казино. Так що це питання знято. Воно просто технічно вашими правками не може бути підтверджено. За-83 Рішення не прийнято. 672 правка. Олеже Романовичу, все-таки те, що стосується спортивного покеру, фактично ви зараз кажете, що Міністерство молоді та спорту, яке офіційно визнало покер видом спорту, помиляється. Моя поправка 672 стосується знову гральних автоматів. Я наполягаю, що найбільша небезпека легалізації грального бізнесу – це зали гральних автоматів. Не казино, не букмекерські пункти, а саме гральні автомати, які зомбують людей, які в кожної родини витягують кошти з їхніх гаманців. Для чого? Якщо ви – слуги народу, якщо ви повинні захищати людей, для чого ви створюєте інструмент пограбунку…? Ставлю на голосування 672 правку. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 11:32:20 За-85 За-79 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2571. Пузійчук. Шановні колеги, якщо ви пам'ятаєте, у вересні 2019 року Президент Зеленський розповідав, що Чорнобиль потрібно зробити туристичним. Багато ваших представників, в тому числі й міністри, розповідали, що в Україні повинні створюватися спеціальні зони – курортні, гральні, туристичні. Моя поправка направлена на те, щоб в Україні створювалися спеціальні гральні зони. Створіть гральні зони на великій відстані від людей. Замість того, щоб створювати біля вузів, шкіл, на кожному куточку створювати гральні автомати – створіть туристичні зони. Покажіть, що ви дійсно дбаєте про Україну, що ви маєте на меті створити умовно український Лас-Вегас чи Сінгапур, там покажіть, що десь в українському Херсоні чи у Вілково Одеської області, чи в Чорнобильській зоні можуть бути створені гральні... Ставлю на голосування 128 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 539. Пузійчук. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Колеги, почуйте інші фракції. На сьогоднішній день ви не почули в цьому залі ні кожного виступу, ні однієї поправки, яка підтримує ваш ганебний законопроект. Зніміть цей законопроект з розгляду, створіть замість нього робочі місця, подумайте про добробут громадян, про добробут суспільства. Вам всі наводять приклади, що для того, щоб отримати 4 мільярди коштів, про які ви мрієте, потрібно на 40 мільярдів пограбувати українські родини. Ви створюєте інструмент грабування українських родин. Це кожна людина, яка не має сьогодні роботи, не має сьогодні доходу, буде дивитися на цей гральний автомат, дивитися фільми і мріяти, щоб нажати одну кнопочку і вирішити всі свої життєві проблеми. Зніміть цей законопроект з розгляду. Ставлю на голосування 1895, правка Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 1895. За-78 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2340 наступна правка. Шановні колеги! Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. От зверніть увагу, це фактично законопроект не про гральний бізнес, а законопроект про те, як узаконити в Україні гральні автомати, як в Україні узаконити "одноруких бандитів", які будуть постійно цілодобово грабувати українських громадян. Ви на сьогоднішній день не розглядаєте законопроекти, які Ви на сьогоднішній день не розглядаєте законопроекти, які створять робочі місця. Ви на сьогоднішній день не розглядаєте законопроекти, які будуть драйверами росту економіки України. Ви на сьогоднішній день створюєте єдине – це умови для пограбування українського суспільства. Всі ваші законопроекти направлені на те, що це призведе до зубожіння українських громадян. Прошу підтримати мою поправку. Правка 2340 Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2571. Пузійчук. Колеги! Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Я знову повертаюся до лотерей. Ви неодноразово чули, що наші колеги з різних фракцій пропонують, щоб були державні лотереї, доходи від яких направлялися б на розвиток спорту, на підтримку культури. Я наполягаю на тому, що лотереї повинні бути електронні, а не паперові. лотереї – це є той інструмент, який ви не можете проконтролювати. На сьогоднішній день українське суспільство знає мільйони випадків, коли підробляють акцизні марки. Як ви можете сьогодні прогарантувати, який механізм контролю того, що не будуть підроблені лотерейні квитки? Зробіть електронну лотерею і державну. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. Ставлю на голосування правку 2571 народного депутата Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-77 Рішення не прийнято, правка не врахована. Наступна правка Пузійчука – 2948. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Колеги, моя поправка направлена на створення привабливих інвестиційних умов. Я пропоную створювати в Україні, створити, якщо вам так кортить мати в Україні казино, створити гральні зони. Гральні зони в Чорнобильській зоні, в Херсонських степах, де немає доступу до людей, де те, що ви сповідуєте, ви розповідаєте, що будуть прилітати джети з багатими іноземцями. Так створіть у Херсонській області або в Чорнобильській зоні гральну зону, залучайте туди інвестиції, давайте можливість розвиватися Україні. А ваш законопроект направлений не на розвиток України, ваш законопроект направлений не на те, щоб грали іноземці, а на те, щоб грабувати простих українців. Прошу підтримати мою поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 2948 Пузійчука Андрія Вікторовича. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято, правка не врахована.

проявіть, будь ласка, відповідальність, проявіть державницьку позицію. Ви завтра після відкриття гральних автоматів, після відкриття казино можете зустріти на вулицях України, на вулицях ваших рідних міст людей, які підійдуть, подивляться вам в очі, а їхні очі будуть заповнені сльозами – сльозами, тому що хтось програє останні кошти в гральних автоматах, замість того, щоб придбати дитині ранець до школи, замість того, щоб придбати дитині книжку або якийсь зошит чи карандаші для малювання. Для чого ви створюєте інструмент пограбування суспільства? Я прошу вас проявити свідомість і не підтримувати цей законопроект. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку 3144 Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Так, Чорний Віктор Іванович, 31 правка.

Шановні колеги, Всесвітньою організацією охорони здоров'я було визнано, що постійна гра в азартні ігри гарантовано призводить до хворобливої психічної залежності – лудоманії. Це захворювання стоїть в одному ряді з такими хворобами, як наркоманія та алкоголізм, але немає очевидних фізичних ознак. Гравці, як правило, заперечують існування проблеми, ідучи на багато жертв, задля приховування своєї пагубної пристрасті. Це суттєво ускладнює лікування від ігрової залежності на професійному рівні. Саме цей закон по рівню впливу на сотні тисяч українських родин є одним з найнебезпечніших. Так, ми розуміємо, що повна заборона грального бізнесу є неефективною. Отже маємо створити якнайшвидше створити законодавчі умови для легалізації "ігорки". Водночас світовий досвід свідчить, що від інструментарію і жорстокості державного регулювання цього бізнесу залежить стануть ігроманами кожен двадцятий підліток та дорослий чи кожен п'ятий. Тобто ціна цього закону – частка залежних, яка буде або 5, або 20 відсотків Тепер щодо суті законопроекту. Незважаючи на величезну роботу, проведену комітетом, та врахування 179 моїх поправок, редакція законопроекту до другого читання загалом не досягає головних цілей регулювання азартних ігор, таких як зменшення соціальної дистанції між людьми і гральними закладами, а також запобігання широкого залучення до азартних ігор усіх верств населення, передусім – молоді. Законопроект спрямований на видачу ліцензій та легалізацію грального бізнесу в інтересах кількох відомих монопольних брендів. Принциповою вадою цього законопроекту є фактичне відкладення дії системи онлайн-моніторингу на два роки, що означатиме легалізацію незаконного нині грального бізнесу без належного контролю та податків. Практично відсутнім у законопроекті є регулювання азартних ігор в мережі Інтернет. В світі весь азартний бізнес переходить нині в онлайн, а в Україні більша частина обороту буде нерегульована. Сотні сайтів, в тому числі нелегальних, будуть виманювати кошти у користувачів Інтернету та соціальних мереж без контролю та ідентифікації хоча б віку гравців та без дотримання принципів відповідальної гри. Іншу модель регулювання застосовує Європейський Союзу, якому суд виніс вже понад 40 рішень, якими азартні ігри в Інтернеті визнано більш небезпечними ніж офлайн-ігри. Навіть, коли вони регулюються та контролюються компетентними органами держави. Тому суд дозволив автоматично без рішення суду блокувати веб-сайти з незаконним контентом та рекламою нелегальних ігрових операторів. В Євросоюзі 18 країн зобов'язують провайдерів блокувати незаконні гральні ресурси. З них 12 країн використовує блокування DNS, 2 країни – ІР-блокування, 4 – застосовують всі можливі технології. Їх кількість постійно зростає. Естонія, наприклад, дослідила, що лише третина гравців, які шукали в мережі гральні ресурси, отримали автоматичне повідомлення, що ресурс є нелегальним і намагалися обійти заборону, і різними технічними хитрощами дістатися забороненого веб-сайту. Тому аргументи противників блокування сайтів і лобістів провайдерів про начебто легке застосування VPN, Tor, дзеркал та інших методів протидії заборонам є неправдивими. В Естонії 67 відсотків користувачів відмовились від обходу заборон. Неефективним та недоцільним є утворення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, як і порядок формування складу конкурсної комісії всупереч Конституції не всім парламентом, а кулуарно комітетом. Органом регулювання лотерей за весь час незалежної України було Міністерство фінансів, яке має напрацьовану практику та досвід регулювання грального бізнесу, сформований департамент та кваліфікованих фахівців. Проект має інші недоліки щодо реклами, вартості ліцензій, умов входження на ринок, Тому вважаю, що проект має бути ще доопрацьований, адже на одній шальці терезів є 4 мільярда надходжень до бюджету, а на іншій – мільйони життів і доль українців. Вирішувати, що важливіше і нести відповідальність перед українцями нам з вами, шановні колеги. Дякую за увагу. Дякую, Павло Валерійович. Ніколаєнко Андрій Іванович, 128 правка. А.І. Ніколаєнко, фракція "Батьківщина". Друзі, я запропоную… У мене всього 5 правок і я запропоную кожну з них проголосувати, але вони всі пов'язані і дуже зрозумілі. Отже, новела і це фактично ноу-хау як "Батьківщина" фракція може проголосувати за цей закон, якщо будуть підтримані мої правки. В чому вони полягають. Вони полягають в тому, що ми не проти розвитку туризму. Ми за те, щоб розвивались депресивні території. Але ми проти того, щоб для цього грабували українців. Є світова практика, коли на території дозволено грати особам, що досягнули 21 року, але іноземцям, окрім громадян України. Тому моя правка стосується того, щоб вилучити "громадян України" з тих, хто може грати. Хай приїжджають росіяни, білоруси, турки, туркмени, хто завгодно і програють тут гроші, а ми за них будемо розвивати культуру, спорт і туризм. Тому я прошу підтримати. І зараз ми побачимо, що нам потрібно: розвиток туризму чи оббирати українців? Прошу підтримати. Андрій Іванович, ми можемо всі поставити на голосування? Всі чотири можемо поставити? По черзі? Ставлю на голосування 128 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Я ще раз хочу пояснити своїм колегам. По-перше, ми щойно відхилили мою правку про те, щоб в Україні був легалізований і внормований ринок гральних послуг. Але ми проти того, щоб за ці послуги платили українці, щоб оббирали їх і наповнювали міфічними міфічними 4 мільярдами наш бюджет. Тому ми кажемо, що якщо ми підтримуємо цю правку, яка також пов'язана з попередньою, то ми визначаємо, що тими, хто можуть отримувати доступ до залів гральних автоматів, є будь хто, окрім громадян України. І я вважаю це логічним. Така практика є Південній Кореї, на яку нас Президент ваш закликав рівнятись в економічному плані, де уряд хоче, щоб громадяни, середній клас розвивався, а не грабує їх. Така політика є у Філіппінах, така є політика у В'єтнамі. Це країни, які показують найвищий рівень економічного розвитку і темпи. То давайте подумаємо, що нам потрібно? А в своїх наступних правках я поясню, що ще зникло з закону між першим і другим читанням.

За-86 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2015. 11:49:47 НІКОЛАЄНКО А.І. Отже, ще раз хочу звернути увагу на одну з тез, яку озвучив шановний виступаючий Олег Романович під час відповіді на запитання мого колеги. Він сказав, що так, є дійсно така проблема, ми не можемо її подолати, тому давайте ми її легалізуємо. Я хочу нагадати шановним колегам зі "Слуги народу", що коли було вперше провалено законопроект, вольовим рішенням Президента і попередньо уряду, протягом однієї ночі було закрите все те нелегальне, вибачте, лайно, яке було на наших вулицях, і до цього часу воно не запрацювало. Так от, якщо є політична воля його зупинити і ви не передумаєте, то воно і не почне працювати, замість того, щоб зараз І тому, я вважаю, що було неприпустимим прибирати між першим і другим читанням лотереї, які були закладені, і саме під приводом лотерей проводилася вся та вакханалія, що була на українських вулицях. Тому прошу підтримати правку і взагалі не голосувати за цей закон, фактично це дасть "зелений колір"

якщо ви вже вирішили взяти гріх цей на душу і легалізувати цю ганьбу під назвою "гральний", так званий, бізнес, то я звертаюся до того, що ваше Міністерство фінансів і міністр особисто мають нести персональну відповідальність за те, що саме Міністерством фінансів не внормовано Закон про лотереї,

і хочу, щоб всі, хто проголосують сьогодні за цей закон, розуміли, що на вас буде ця персональна відповідальність. І в п'ятницю на запитанні Уряду я впевнений, що ми будемо запитувати уряд, коли вони внормують лотерейну діяльність. Дякую і прошу підтримати. Ставиться на голосування поправка 3380 народного депутата Ніколаєнка Андрія Івановича. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. Далі ми переходимо до правок Іванни Орестівни Климпуш-Цинцадзе. З ваших правок мені сказали, дві ви будете говорити. Скажіть, будь ласка, номера.

ці ігри і ці ліцензії для організаторів ігор не можуть працювати на закордон, на країни Європейського Союзу, як це пропонується цим законопроектом. Оскільки відповідно до директив Європейського Союзу, така діяльність не може розповсюджуватися на іноземні країни, і, власне кажучи, наших організаторів азартних ігор будуть притягувати відразу до відповідальності, якщо вони будуть пропонувати свою… Веде Я не чую. Правка яка? Ні, правка. Тоді виступ і голосуємо. Да?

1668, ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. Вас не чутно, колеги. У вас був би мікрофон включений, ви могли би все розповісти. Ви три відповідаєте, колеги. Коли ви почали, ви сказали, що ви починаєте 1668 – правильно? Ви її доповідали. Зараз її ставимо на… Колеги, ставлю на голосування 1668, Прошу визначатися та голосувати.

Дякую. Я хотіла би наголосити на тому, що цей законопроект взагалі не враховує європейські директиви, якими регулюються питання відмивання, протидії відмивання коштів і протидії фінансування тероризму на території європейських країн. І тому мої правки якраз пропонували врахувати ті положення директив Європейського Союзу, які мали би бути відображені в нашому законодавстві, якщо ми дійсно рухаємося до країн Європейського Союзу. На жаль, не була врахована також правка про зниження суми, на яку потрібно проводити фінансовий моніторинг. Сьогодні законопроектом пропонується фінансовий моніторинг проводити від 100 тисяч гривень. Європейські директиви передбачають такий моніторинг від еквіваленту двох тисяч євро. Це означає, що хтось зацікавлений у тому, щоби схеми були непрозорі, і щоби країну і відповідно організаторів азартних ігор притягали до відповідальності. Також я пропонувала встановити необхідність отримання ліцензії іноземними компаніями, якщо вони хочуть провадити цю діяльність на території України. Ця правка також не була врахована. Це означає, що ви взагалі, колеги, не дотримуєтеся того напрямку руху, куди ми заявили, що ми будемо іти. все-таки поставити на голосування одну... дві з моїх правок: одна правка 604, яка стосується необхідності нерезидентам отримувати ліцензію і друга правка 3438, яка, власне, обмежує, знижує планку для фінансового моніторингу з 100 тисяч гривень до еквівалента 2 тисяч євро. Дякую. Ставлю на голосування 604 правку. Комітетом вона не була підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Правка не врахована. І 3438, правильно? Ставлю її на голосування 604 правку. Комітет її не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

Рішення не прийнято. Правка не врахована. Оголошується перерва до 12:30. Будь ласка, не запізнюйтесь.

Тарасов Олег Сергійович. Шість правок. 1343. Не наполягає.

Бабенко. Бабенко є? 1366 правка. 1451. 2236. Кальцев. Не наполягає.

Шановні колеги, Бондарєв є? Немає? Ні, на підході, Думаєте? Пішли. 413-а. Бондарєв. Ні, ні, ми ж вчора проголосували. Сергій Володимирович, ви ж наполягали саме на застосуванні процедури ad hoc. Тому вимушений так піти. Але зал підтримав мою пропозицію. 413 правка. Ні, не наполягає. 416 правка. На підтвердження – домовились в кінці, ми також це голосували. 736 правка.

2624. 2625. Сергій Володимирович, всі правки. А Крулько є? Шкрум Альона Іванівна. 827 правка. Я знаю, я бачив, тому я перейшов до Шкрум. 827 правка.

Я перепрошую, але в мене ще є відхилена 665 до 800-ї, і 676-а. Подивіться, будь ласка, пане Голово. Тобто я би хотіла почати з 665-ї, яка є відхиленою.

ШКРУМ А.І. Дуже дякую. Я скористаюся цією можливістю, щоб пояснити взагалі логіку моїх правок. Я подала правок небагато, але вони всі стосуються приблизно одного і того самого болючого питання – це права місцевого самоврядування та місцевих громад на погодження (непогодження) на азартні ігри і регулювання азартних ігор на їх території. Тому що, колеги, дуже відверто, я дуже мало розуміюся на азартних іграх. Я ніколи не була в казино, я ніколи не грала в автомати, але я непогано розуміюся на місцевому самоврядуванні, на правах місцевого самоврядування і змушена була вивчити вже міжнародний досвід, як регулюють питання азартних ігор конкретні країни. Наприклад, в США місцеве самоврядування і конкретні штати, і конкретні громади абсолютно мають переважне право дозволяти чи забороняти на своїй території азартні ігри. І така ж сама логіка всіх моїх поправок. Мені б дуже хотілося, щоб голос місцевого самоврядування і Комітету з місцевого самоврядування теж був почутий при розгляді такого питання, яке буде дуже сильно впливати якраз на місцеві громади і місцеве самоврядування. Правку прошу підтримати, вона була відхилена. Ставлю на голосування 665 правку Шкрум. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. Наступна правка, Альона Іванівна? А.І. Дякую. 766 поправка. Колеги, та ж сама історія. В більшості країн світу, де навіть потенційно дозволяються азартні ігри і казино, місцеве самоврядування та самі громади можуть вирішувати, чи готові вони дозволити це на своїй території. І логіка цих поправок була в тому, що сама громада – ми ж говоримо про децентралізацію – сама громада людей може прийняти рішення, наприклад, заборонити на рік або на три роки проведення азартних ігор і відкриття казино на своїй території. Інша громада, можливо, це буде Одеська область, можливо, буде Миколаївська, можливо, Прикарпаття, можливо, Закарпаття може вирішити, що їм потрібні гроші в бюджет від азартних ігор, не дивлячись на той спосіб, яким це відбувається, і дозволити це. І ми будемо мати українську Неваду, український Лас-Вегас або українське Батумі. Але на сьогодні в законі абсолютно немає прав місцевого самоврядування дозволяти чи забороняти азартні ігри на своїй території. Тому прошу підтримати мою правку 676. Ставлю на голосування правку 676. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка А.І. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, абсолютно та ж сама правка. Дозвольте місцевому самоврядуванню і громадам самим вирішувати, чи мати їм азартні ігри на своїй території чи не мати. Тому що всі гроші будуть концентруватися з цього в Києві, а місцеве самоврядування буде отримувати проблеми, долі людей покалічені, злочинність потенційну і все інше. Тому я пропоную разом з реєстром самообмежених осіб встановити також реєстр територіальних громад, на території яких діяльність з організації та проведення азартних ігор є обмеженою Дякую, так звані райони і про завершення децентралізації. Але справжня децентралізація – це довірити болючі рішення і непрості рішення місцевому самоврядуванню. Я абсолютно переконана, що місцеве самоврядування зможе вирішувати дозволяти чи забороняти азартні ігри на своїй території і це право у нього має бути. Не забирайте це право в Київ, ви отримаєте велике обурення людей. ГОЛОВУЮЧИЙ. 827 правка. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-83 Рішення не прийняте. Правка не врахована. 905 правка. Шкрум. Дякую, колеги. 905 правка. Оці правки, які я зараз проговорюю, вони подані мною в кооперації і співпраці з Ольгою Бєльковою, яку ви добре пам'ятаєте, яка нещодавно склала мандат і працювала якраз в профільному Комітеті з податкової та митної політики. І ви пам'ятаєте особисту історію Олі Бєлькової, яку вона розповідала нам тут з трибуни, і неможливо було до неї недослухатися, про те, як руйнуються фактично долі людей такими законодавчими ініціативами. Якщо ми вже і говоримо про легалізацію азартних ігор, говорити про це можна виключно з тими обмеженнями, які є в таких країнах як США, як Грузія, як Європейський Союз і як країни Європи. А в цих країнах надається право і окремим регіонам, і окремим штатам, і окремим громадам, і окремим ОТГ так званим приймати рішення чи готові вони на своїй території мати казино, чи готові вони на своїй території дозволити в 3-зіркових готелях мати або не мати азартні ігри. І це рішення має бути і у нас. Тому я прошу цю свою поправку підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. 905 правка. Комітетом не підтримана. Прошу голосувати та визначатись.

За-81 Рішення не прийнято. 941 правка, Шкрум. 12:42:19 ШКРУМ А.І. 941 моя поправка. Ця поправка стосується державного нагляду за ринком азартних ігор. На жаль, всі ми прекрасно розуміємо, що якщо ми не встановимо запобіжники по таким болючим питанням, то ми отримаємо абсолютно неконтрольований, абсолютно вседозволений, без нагляду і без контролю ринок азартних ігор. Одним із таких запобіжників може бути зробити ринок азартних ігор на окремій території. На жаль, комітет цю історію відхилив. Хоча, наприклад, в Грузії Батумі розвивається за рахунок цього, але лише Батумі, а не вся Грузія в кожному

або на 3. І має бути реєстр таких територій, на яких не дозволяється відкриття казино та азартних ігор. Ця правка стосується державного контролю. Прошу її підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 941 правку, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

За-87 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 998. 12:43:45 ШКРУМ А.І. Дякую, колеги. 998 є однією з ключових правок. У мене їх не так багато, як я вже сказала. Але тут я пропоную доповнити закон статтею 11прим. "Про участь органів місцевого самоврядування у регулюванні діяльності з організації та проведення азартних ігор". Це правильна філософія, коли ми говоримо про децентралізацію і віддаємо гроші на місця, податки на місця, повноваження на місця, а не лише віддаємо повноваження і не даємо жодних прав. Я впевнена, що цей міжнародний досвід, який є і в США і в інших країнах, має бути в цьому законі. Тому, колеги, я прошу підтримати підтримати право об'єднаних територіальних громад, сільських, селищних і міських рад можливість приймати рішення про повну заборону на строк від 1, наприклад, року здійснення та діяльність організації проведення азартних ігор на їх відповідній території. Вони набагато ближче знаходяться до мешканців, до людей і до громадян. Вони розуміють, яка ситуація в їх селі, селищі, об'єднаній територіальній громаді, хто буде грати і які ризики це несе. І вони мають право таке рішення приймати. Колеги, прошу підтримати. Ставлю на голосування правку 998. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Ми всі прекрасно розуміємо, наскільки болюча ця дискусія. Так? І ми всі прекрасно пам'ятаємо, як Юлія Володимирівна Тимошенко, коли була Прем'єр-міністром, закривала азартні ігри, закривала казино, закривала "одноруких бандитів", і чому вона це робила. Я не думаю, що хтось в цьому залі хоче повернення до тих страшних ситуацій і до тих трагічних абсолютно Тому якраз тут не поганим варіантом міг би бути закон, який би мав обмеження суттєві на здійснення азартних ігор, дозволити громадам вирішувати, чи хочуть вони на своїй території мати азартні ігри, дозволити лише в окремих районах це робити. На жаль, комітет профільний до цього абсолютно не дослухався. На жаль, Президент до цього теж не дослухався. На жаль, Верховна Рада зараз до цього теж не дослухається. Колеги, ми отримаємо абсолютно катастрофічну ситуацію, з якою розбиратися нам доведеться з вами ще багато-багато років і потім розбиратися з цією ситуацією буде набагато важче ніж зараз. Тому я все-таки закликаю дуже відверто поговорити про це, подумати і прийняти ті правильні правки, які є. Ставлю на голосування 3460. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Крайня правка Альони Іванівни, 3460. Дякую, колеги, за надану мені можливість озвучити хоч трішки позицію органів місцевого самоврядування, позицію громад, позицію людей по всій території України, які звернулися до фракції "Батьківщина", до мене особисто, до Юлії Володимирівни Тимошенко особисто і благали, буквально просили, принаймні, дати їм право самим визначати чи хочуть вони мати азартні ігри на своїй території, у своїй громаді, у своєму селі, у своєму місті, у своєму селищі чи не хочуть. Можливо, будуть такі громади, які бачать в цьому потребу і захочуть це робити, можливо, це буде якась громада Одеської або Миколаївської області і це може бути український Лас-Вегас. Але точно це право має бути не у нас і не у Президента Зеленського, а у органів місцевого самоврядування. І, колеги, я буду наполягати на тому, щоб навіть після прийняття цього закону, я сподіваюся, цього не станеться, ми врегулювали питання з органами місцевого самоврядування, внесли зміни у Закон до азартних ігор і місцевого самоврядування, і дали їм це право. Децентралізація – це можливість віддавати такі рішення на місця, а не лише забирати у них гроші і забирати у них їх повноваження, віддавати їм лише обов'язки. Дякую. За-97 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Поляков є?

Насправді ми розуміємо, що ігорний бізнес працює і тисячі казино та підпільних залів ігрових автоматів працюють. Але ці кошти йдуть зачастую комусь у кишені, і навіть іноді за деякими фактами переправляються до країни-агресора. Але ж ми розуміємо, що прийматися цей законопроект повинен так, щоб він дійсно працював. Адже ми мали на це час і мали змогу зробити його гарним. Ще півтора року тому на президентській компанії, Володимир Зеленський неодноразово піднімав це питання. Рік тому у Трускавці ми це питання підіймали. І я вважаю, що півтора року ми могли розробити дійсно правильний законопроект. Справа в тому, що в цій залі сидить дуже багато депутатів, які подавали гарні правки, що стосується, і роботи гральних розважальних закладів в Інтернеті, і щодо п'ятизіркових обіцяних готелів. А на зараз ми бачимо те, що та редакція, яка буде прийнята, я так думаю, сьогодні, вона передбачає просто перехід у правове поле тих всіх закладів, які зараз працюють у темну. Тобто насправді це не якась реформа, не якесь покращення. Контроль не покращиться. Адже ми розуміємо, що, якщо на кожній вулиці буде гральний заклад, то ніякі правоохоронні органи не зможуть контролювати ці заклади, а звідси виходить, що і надходження в бюджет ми теж не зможемо добре контролювати. Тому у мене дуже велике запитання до цього законопроекту. Запитання: чому більшість гарних правок були, скажімо так, не враховані, чи не присутній тут лобізм? І, звісно, коли законопроект має такий остаточний вигляд, я в даному випадку буду утримуватися. Дякую за увагу.

вас чотири правки, правильно я розумію? Включіть, будь ласка. 12:50:44 КОЛТУНОВИЧ О.С. Вельмишановний Дмитро Олександрович, наступна у мене ситуація. У мене з восьми поправок враховані чотири частково. Але оскільки я наполягаю на тому, щоб вони були враховані в

Дякую. Шановні народні депутати України! Концептуально внесення поправок до даного проекту закону безумовно стосувалося того, щоб все-таки з урахуванням міжнародного досвіду врахувати так звані "гральні зони", які не будуть стосуватися тих населених пунктів, де в нас є безпосередня можливість доступу і до шкіл, і до інших об'єктів інфраструктури. В першу чергу, зарубіжний досвід показує, що з метою стимулювання депресивних територій є необхідність якраз створення таких відповідних зон. Тому в іншому паралельному випадку пропонувалося все ж таки не застосовувати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1849. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

За-75 Рішення не прийнято, правка не врахована. 2087, Колтунович. 12:52:17 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний пане Голово! Також поправки, які подавалися, стосувалися того, щоб ті кошти, які відходили в результаті виграшів, вони все-таки йшли не тільки на ті напрями, які запропоновані

І з цієї точки зору ми, в принципі, якраз і наполягали на тому, щоб залучити і фінансувати наукову діяльність в Україні, в тому числі, з виграшів. Нас цікавить думка комітету щодо того, яким чином вони бачать механізми подальшого фінансування таких проектів, і як воно далі буде відбуватися. Тому що є поправки, які вказується – враховані частково. Ми не розуміємо механізму яким чином воно буде застосовуватися і як це буде відбуватися, тобто який фонд воно буде поповнювати, який фонд, підтримки проектів чи фонд підтримки інноваційної діяльності, чи фонд комерціалізації інноваційних розробок і так далі? Дякую і прошу відповісти.

За-82 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 928 Дякую, пане Голово. Я якраз дивлюся... А, дивіться, ми просто ще з вами пропустили 1077 поправка, ми коли ішли, я дивлюся просто от зайшов спеціально на сайт, таблицю дивлюся до другого читання, 1106 поправка. Пише: враховано по суті в "Прикінцевих положеннях". Але от, ну, ми хотіли поцікавитися якраз в представника комітету щодо цього прикладу. Але ми не почули відповіді, тому ми не розуміємо: ми її ставимо на голосування чи ні. Щодо 1106 якраз. "Щодо фінансової підтримки та/або дофінансування науково-дослідних проектів та програм" – так звучить поправка 1106. Пане Голово, я вибачаюсь. 1106, пише: врахована по суті в "Прикінцевих положеннях". Я от задавав питання представнику комітету. Ми не розуміємо, яким чином вона буде працювати щодо фінансування, дофінансування науково-дослідних проектів. Я в попередній поправці щойно про це говорив. Тому ми хотіли якраз почути відповідь щодо цього. МАРУСЯК О.Р. Ми тут ці правки відхили, тому що в "Прикінцевих положеннях" ми якраз ці всі позиції по суті врахували. Окремо про фінансування наукових проектів там немає. Але там є: на науку, на освіту, медицину, спорт і культуру. Ставлю на голосування 2242. Ті правки, про які ви згадали, окремо. Комітет не підтримав 2242. Прошу визначатися та голосувати.

тер иторією спеціальної гральної зони для розташування залів гральних автоматів вважаються там, де готелі "п'ять зірок" ідуть і які розміщуються (це головний концепт, і це стратегічна лінія) у спеціальних територіально відокремлених гральних зонах. Ось де мають знаходитися відповідні об'єкти, і чому ми на цьому наголошували. Всі знають Лас-Вегас, Алтай, досвід європейських країн. Ми бачимо, що стимулювання якраз депресивних територій для України – це якраз могло би стати драйвером. Ми розуміємо, що відсутність структурних економічних реформ від монобільшості і нинішнього Кабінету Міністрів, вона буксує в цілому зростання країни. Якраз те, що ви пропонуєте, якщо вже ви йдете на цей крок, підіть на спеціальні спеціальні гральні зони, які якраз зможуть стимулювати розвиток регіонів. Тому якраз і ми наполягали на тому, щоб все-таки застосувати таку поправку. Ну і нас цікавить, звичайно, думка комітету, чому вони проти гральних зон. Дякую. Ставлю на голосування 2114. Прошу визначатись та голосувати. 13:30:49

Звичайно. Тому що от ми говорили про фонд підтримки науки, медицини, культури і спорту. Знову-таки врахований по суті. А от я про це намагався сказати, часу не вистачило, щодо того, що внесення змін має бути до Бюджетного кодексу, там буде це визначено. Ми писали, я там подавав пропозиції за 25 відсотків. Тобто щоб ми не розмилювали ці кошти. Якщо у вас є освіта, культура, медицина, наука, то по 25 відсотків кожен сегмент має отримувати. І тому з цієї точки зору намагаємося зрозуміти, якими ви іншими підзаконними актами будете це врегульовувати. І саме найголовніше, щоб ми отримали цільове фінансування відповідних інноваційно-інвестиційних проектів для того, щоб все-таки сприяти розвитку наукової і науково-технічної діяльності в Україні. Якщо можна, то давайте обговоримо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 1077, комітетом враховано частково. враховано. Залишити пропозицію, яка була зроблена комітетом, правильно? Правильно, комітет, представник комітету? Добре. Ставлю на голосування пропозицію, яка відображена в таблиці і відображає позицію комітету. Прошу визначатись та голосувати.

За-79 Рішення не прийнято. Наступна правка 1106. Така сама ситуація. Ви наполягаєте на своїй? 12:59:13 КОЛТУНОВИЧ О.С. Да, наполягаю, але нас цікавить, яким саме чином враховано по суті градація інноваційної продукції на технології 5, 6 технологічних укладів щодо в контексті трансферу технологій і сприяння розвитку інноваційної інфраструктури. Мені цікаво, як профільний комітет буде здійснювати відповідну сегментацію даних технологічних рішень і проектів для того, щоб їх фінансувати. І тому з цієї точки зору якраз також виникає подив формулювання: враховано по суті в "Прикінцевих положеннях". Тому що на наш погляд, це більше схоже на відписку, а не те, що надсучасні технологічні проекти Дякую за відповідь.

залишаємо в тій редакції. Тому ставлю вашу пропозицію на голосування, але подивимося, як вирішить зал. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято, Олександр Сергійович. Наступна правка також?

щоб внести зміни до Бюджетного кодексу щодо фонду підтримки науки, медицини, культури та спорту. Якраз 25 відсотків на фінансову підтримку (фінансування та/або дофінансування) науково-дослідних проектів програм, спрямованих на ефективне відтворення науково-технічного потенціалу, розвиток пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій, виробництво та реалізацію інноваційної продукції 5 та 6 технологічних укладів, трансфер технологій, сприяння розвитку інноваційної інфраструктури і так далі. І нас цікавить, ви розумієте просто абсурд в цьому враховано частково в "Прикінцевих положеннях", це дуже складна об'ємна поправка. Ви згідно Регламенту абсолютно правильно задаєтесь запитанням, що якщо враховано, ми ставимо на підтвердження, якщо не враховано – на голосування. А в даному випадку ми, получається, що ми їх змушені ставити просто на голосування, тому тому що вона не знайшла... ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Нестор Іванович, погоджуюсь. Ставлю на голосування пропозицію Олександра Сергійовича Колтуновича з тими зауваженням, які були тільки що зазначені. Прошу визначатись та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Олександр Сергійович, на жаль, ваша пропозиція не була підтримана. Залишається в тій редакції, яка відображена в таблиці. І остання, да, правка, чи всі вже?

проекту Закону щодо державного регулювання грального бізнесу азартних ігор в Україні. На наш погляд, абсолютно неправильним є той курс, який сьогодні пропонується. І стимулювання економічного зростання за рахунок грального бізнесу і ті 4 мільярди гривень, які говорились, вони, безумовно, будуть вимиті з кишень пересічних громадян України. Добре це чи погано? Безумовно, це погано, тому що це зло для сімей українських і в соціальному аспекті ми отримаємо значні соціальні потрясіння, але це вже окрема історія. З економічної точки зору ми розуміємо, що це не буде стимулювати залучення прямих іноземних інвестицій, не буде стимулювати створення нової навіть туристичної інфраструктури готельного бізнесу і так далі. На жаль, ці концептуальні речі не були почуті. тому ми не будемо підтримувати даний проект закону. Я дякую за увагу. Я ставлю пропозицію на голосування, яка тільки що була озвучена Олександром Сергійовичем Колтуновичем 1824. Комітет її пропонує залишити в тій редакції, яка була зазначена. Тому прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. На жаль, і ця правка не знайшла підтримки, Олександр Сергійович. Дякую. Крулько. Наполягати будете, ні? Добре.

поверне Україну в той хаос, коли українські громадяни будуть останнє виносити зі своїх будинків. Коли будуть знову порушуватися права в першу чергу неповнолітніх дітей, які будуть мати можливість в цих залах програвати те, що вони будуть виносити зі своїх будівель. Більше того, я хотів би сказати, що поправкою 260 я пропоную хоч якось привести цей закон у відповідність із Законом "Про ліцензування видів господарської діяльності". Тому що цей закон плодить ще величезну неразбериху з усією іншою законодавчою базою. Тому пропоную підтримати 260 поправку. Голосування? Наполягаєте на голосуванні? 260 правка Крулька, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. 293 правка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, подивіться, що відбувається цим конкретним положенням і я пропоную його змінити. Законопроект передбачає, що лотерейний білет миттєвої лотереї може бути електронної форми. А це означає, що фактично під таку електронну форму будуть маскуватися інші види азартних ігор, наприклад, ігрові автомати під лотомати. Тому я пропоную виключити таку форму. І зверніть увагу, що всі нелегальні ігрові зали, які до цього часу кришуються правоохоронними органами, це всі ті ігрові зали, які працювали під видом так званих лотерей. Ми пропонуємо цей законопроект повністю відхилити і піти тим рішенням, яке було правильно прийняте урядом Юлії Тимошенко, коли були закритті фактично всі азартні ігри і люди могли хоч трохи зберігати свої статки в домах, а не відбувалася ситуація коли програвали останнє, що заробляли. Прошу підтримати мою поправку. Ставлю на голосування 293 правку Крулька. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. Рішення не прийнято. Наступна поправка Івана Івановича Крулька 596-а. Будь ласка, Іване Івановичу. 595-а. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ми пропонуємо цією поправкою виключити можливість суб'єктів господарювання нерезидентів України, які мають іноземну ліцензію здійснювати діяльність у сфері азартних ігор. Мало того, що ця вся чума і ця вакханалія планується бути легалізованою в України, так іще й пропонують щоби ті, хто мають іноземні ліцензії, могли тут працювати і не купляти ліцензію в Україні. моєю поправкою я пропоную, щоби була виключена можливість у суб'єктів господарювання нерезидентів здійснювати таку азартну діяльність в Україні. І взагалі, шановні колеги, особливо від монобільшості, ще не пізно одуматися, подумайте, що ви зараз робите. Ви зараз фактично хочете, щоби практично в кожному готелі були відкриті ігрові автомати і знову відбувалося те, що вдалося зупинити в 2009 році. Одумайтеся і зупиніть розгляд цього законопроекту. Ставлю на голосування правку 596, народного депутата Крулька. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

708 поправка. Державні колегіальні органи, за своєю природою, є органами виконавчої влади, основне функціональне призначення яких полягає у виконанні Конституції, законів України, тому їх не варто спеціально виокремлювати. Порядок створення і діяльності комісії має бути передбачене, і відбуватися за принципами, які передбачені у частині першій статті 116 Конституції України і Законом України "Про центральні органи виконавчої влади", саме тому доцільніше функції з ліцензування покласти на Кабмін. Давайте, приймаючи цей, абсолютно безглуздий, закон, який має бути відхилений, хоча б не створювати і не плодити додаткові органи, додаткових чиновників, які будуть тільки корупційним шляхом наживатися на сфері азартних ігор, тому пропонуємо підтримати поправку і відхилити закон.

Ця поправка, яку я зараз пропоную, щоб вона була прийнята, правда, мало хто слухає в цій сесійній залі, бо вже все визначено, вже за все заплачено і проплачено. Вона стосується того, щоб щоб саме Міністерство фінансів виконувало функції органу, який буде надавати ліцензії. Але, шановні колеги, чому ви так поспішаєте з цим законом? Хіба це нормально, що за весь цей тиждень, коли на західній Україні наробила стільки лиха, парламент не прийняв жодного рішення з цього питання, жодного рішення? Натомість, ми вже другий день убиваємо на це безглуздя, яке нічим добрим не скажеться ні на Україні, ні на державному бюджеті, ні на добробуті українських громадян. Цей законопроект спрямований спрямований проти українців, проти їхнього добробуту, їхніх статків. Тому відхилімо цей законопроект і давайте допоможемо західним регіонам, які постраждали від повеней. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування правка 719 народного депутата Крулька, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Ця поправка, як і попередні дві поправки, вони системно пов'язані з функціями Міністерства фінансів як того органу, який повинен

"Батьківщина" стосовно ситуації з повенями на Західній Україні, надамо 20 мільярдів в ті області на відновлення інфраструктури, дамо допомогу людям, які постраждали від повеней. Ну, з цим же ж не можна чекати! Люди там кожного дня знаходяться в надзвичайно критичній ситуації, а ми зараз хочемо ще прийняти закон завдяки монобільшості, щоб вони пішли ще на автомати і останнє програли, що мають. Хіба це нормально, хіба це по-людяному? Тому пропонуємо зупинити цей законопроект і прийняти закони, які потрібні сьогодні країні і людям. Ставлю на голосування 2075, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Нам продовжують розповідати про те, що треба легалізувати азартні ігри, бо все одно вони відбуваються, все одно ця діяльність здійснюється в Україні. Так вибачте, але в мене виникає запитання. Маючи монобільшість, контролюючи всі гілки влади, контролюючи всі правоохоронні органи, чим займаються правоохоронні органи, що не зважаючи на те, що азартні ігри заборонені, ця діяльність продовжує відбуватися в Україні? Так, може, проблема не в тому, що треба щось легалізовувати, а в тому, що правоохоронні органи мусять виконувати свою функцію, свою роботу? І якщо прийняті закони – ці закони мають реалізуватися на практиці. І повірте, що в тому вигляді, в якому планується прийняти закон в другому читанні, він призведе знову до повного відкриття ігрових ігрових залів по всій Україні. Він призведе знову до того, що будуть розрушені сім'ї, що буде збільшуватися кількість суїцидів через програні кошти в цих азартних... Ставлю на голосування правку 3050. Прошу визначатись та голосувати.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ось поруч зі мною народний депутат Сергій Євтушок, який щойно вчора прийняв присягу. Кілька тижнів тому назад в його рідному, місяців, в його рідному місті Сарни на Рівненщині чотирнадцятирічний хлопець здійснив самогубство через те, що програвся в цих нелегальних залах ігрових автоматів. Тепер ви хочете щоб ці всі самогубства і далі відбувалися, але вже в легальних залах ігрових автоматів. Куди ви ведете країну? І чому, власне, цей закон зараз, коли є настільки велика кількість питань, які треба вирішувати соціального характеру – з повенями на Західній Україні, з низькими пенсіями, заробітними платами? Ні, треба все відкласти, треба все відкинути і розглядати той закон, який є непершочерговим і нічого доброго крім зла не принесе Україні. Давайте не приймати цей закон і зупинимо суїциди, які на цьому тлі відбуваються в Україні. 928 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 930 правка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, послухайте уважно про що ця поправка. Ця поправка стосується уповноваженого органу, який буде працювати в процесі проведення державного нагляду за ринком азартних ігор. Однак, перелік прав не є вичерпним, і це може призвести до серйозних зловживань такими суб'єктами. Мало того, що цей абсолютно непотрібний зараз в цих умовах закон для України приймається, так ще й створюються органи, які будуть зловживати своїми правами. Будуть збільшуватися корупціогенні фактори, будуть збільшуватися відмиванні коштів через азартні ігри. Ми в тимчасовій слідчій комісії працюємо над тим, щоб повернути доходи до державного бюджету, а зараз створюються легальні лавочки для того, щоби відмивати кошти, які будуть отримані брудним шляхом. Подумайте, куди ми ведемо країну цим законом! Цей закон треба відхиляти. Відхилити правку. Ставлю на голосування 928 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 930 правка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Пропонується доповнити перелік прав уповноваженого органу та привести у відповідність до Закону "Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності". Я вас закликаю, давайте не плодити додаткові органи. Давайте не дублювати функції органів державної влади, які вже визначені іншими базовими законами. І, крім того, давайте врешті-решт ще раз всім сесійним залом подумаємо, а чи потрібен цей закон сьогодні для України. 4 мільярди, які задекларовані в бюджеті на цей рік, 4 мільярди гривень всього-на-всього. Це один місяць роботи податкових органів без схем і без вкруток – і вам буде 4 мільярди гривень у місяць. за рік забрати, кинувши Україну в цю вакханалію, коли українські громадяни програють мінімум 40 мільярдів. Ось про що цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 930 правку, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

як би це слово підібрати, азартних ігор, цієї вакханалії. Так от я пропоную поправкою, щоб це були виключно резиденти України. Давайте не будемо хоча б уже розкривати всі можливості, щоб до України полізли з усіх сторін, в тому числі від країни-агресора або пов'язані компанії з ними, які будуть забирати останнє від України і вивозити все за кордон. Давайте не перетворювати Україну на плацдарм, звідки просто викачуються, роками викачуються кошти. І давайте врешті-решт одумаємося і відхилимо цей законопроект, і зробимо жорстку заборону на азартні ігри, як це було зроблено урядом Юлії Тимошенко в 2009 році, – єдине правильне рішення для України, за яке подякували мільйони українців. Ставлю на голосування 1177. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ця поправка стосується використання доменів. Але в той же час, нашим принциповим рішенням "Батьківщини" передбачено, щоб ніяких азартних ігор в мережі Інтернет не відбувалося. На сьогоднішній день це абсолютно тіньова схема, яка вимиває кошти з українського бюджету, яка дозволяє легалізовувати тіньові капітали, яка дає можливість награбоване вивозити за кордон, і яка дає можливість тим, які хочуть легалізувати свої незаконні статки через різного роду лотереї, азартні ігри це робити. Зараз ця вся річ може бути кримінально-переслідуваною. Після прийняття цього закону, це все буде легальним. Подумайте, скільки корупціонерів отримають можливість легалізувати свої незаконні статки? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1637. Прошу визначатись та голосувати.

який визначає, яким чином здійснюється рекламна діяльність. Чи можна спитати в авторів, для чого дублювати в цьому законі і фактично створювати двочитання питання, яке стосується рекламної діяльності? Непотрібно робити дублювання в різних нормативно-правових актах. Тому пропонується підтримати мою поправку 1774. Це є надзвичайно важлива поправка, яка не дасть можливість робити будь-які дублювання. І в той же час ми вважаємо, що категорично питання Закону про азартні ігри не може бути предметом розгляду зараз. Цей законопроект треба відкликати, цей законопроект треба розглядати тоді, коли на це буде відповідний час, оскільки зараз є питання, які потребують негайного реагування Верховною Радою. 1774. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, от я зараз хотів би з вами поговорити про те, що обіцялося, коли говорили про легалізацію азартних ігор. Нам говорили про те, що мова буде йти виключно про п'ятизіркові готелі. А цим законом азартні ігри допускаються в усіх готелях від трьох зірок починаючи, а це, по суті, може бути будь-яка халабуда, де б вона не знаходилася. Цим законом пропонується так звані окремо стоящие будівлі, в яких будуть здійснюватися зали ігрових автоматів. Тобто фактично легалізуються усі ларьки, де буде здійснюватися азартна діяльність. І це є те, що обіцяли і зробили все навпаки. Ми категорично виступаємо проти того, щоб здійснювалася така діяльність у будь-яких готелях на території України. Це не той шлях, який Україна повинна обирати, і це відкриває можливість до азартних ігор будь-кому, будь-якому громадянину навіть неповнолітньому.

У нас є в країні десь коло 380 готелів, які мають взагалі зірковість. Із них, де можуть розташовуватися зали гральних автоматів або казино, якщо тільки брати п'ятизіркових, то їх не більше 50. І тому, коли ми вивчили всю географію цих готелів і приймали рішення, тому і прийняли рішення, що 3-4 зірки також можна включити в цей перелік. А те, що цих залів гральних автоматів не буде в окремо стоящих зданиях, то це гарантовано, так тут прописано: "…крім готелів 3,4,5 зірок ніде не може бути грального закладу". Правку відхилено. Ставлю на голосування 1901. Прошу визначатись та голосувати.

От щойно доповідачем з трибуни було оголошено про те, що у нас є приблизно 10 готелів 5 зірок. А скажіть, будь ласка, якщо ви прийняли для себе рішення, непотрібне для України, про те, щоб легалізувати, так, може, хоча би ви почали з тих 10 готелів, подивилися, як працює ця історія, навели порядок на ринку, зупинили всі незаконні зали ігрових автоматів, прибрали кришування з боку правоохоронних органів і бандитів. І тоді, може, ви б далі провели цю дискусію? Що вам 10 готелів мало для того, щоб ті, хто хоче вже дуже щось програти і має надлишок, могли там це зробити? Тому, безумовно, що якщо вже приймати, досить було обмежитись п'ятизірковими готелями. А те, що до другого читання з'явилися три- і чотиризіркові – це можливість відкриття ігрових залів де завгодно. Я ще раз хочу вам сказати, і ви побачите... Ставлю на голосування 3468. Прошу визначатися та голосувати.

звичайні українські люди, які не мають за що сьогодні прожити і протягнути місяць, вони категорично виступають проти прийняття цього закону, тому що вони чудово розуміють, чим це закінчиться. І коли ми говоримо про зірковість у готелях, ми побачимо як після прийняття цього закону шкідливого, у нас як гриби після дощу почнуть з'являтися три, чотиризіркові готелі не тому, що побудують нові готелі, а тому, що ті готелі, які не мають зірковості зовсім, заради відкриття цих ігрових автоматів будуть таку зірковість отримувати. Ось чого цим законом дасте можливість робити. А це чергова корупційна кормушка тому органу, який зірковість присвоює. Тому зараз зірковість будуть давати за гроші, бо будуть знати, що це під казино і під азартні ігри. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2075, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Мова іде про букмекерські пункти, які передбачені цим законом. Так от пропонується, що букмекерський пункт може бути розміщений ближче ніж за 1 тисячу метрів до спеціалізованих державних дитячих розважальних центрів. Тобто я хотів би сказати, що це є абсолютно неприйнятно, коли в близькості до дитячих майданчиків, до дитячих розважальних центрів будуть знаходитись букмекерські пункти, на яких буде здійснюватися азартна діяльність. І тому я пропоную, щоб була прийнята моя поправка, яка забороняє ці речі робити категорично. І більше того, я ще раз звертаю увагу, що цей законопроект мусить бути парламентом відхилений і фракція "Батьківщина" не дасть жодного голосу за цей законопроект. Ставлю на голосування 3005. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. 2297. 13:30:53 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Мова йде про розміщення залів гральних автоматів від закладів освіти. Нормою, яка прийнята в першому читанні, яка перекочувала в друге читання написано, що від закладів освіти ці гральні автомати можуть бути не ближче ніж 500 метрів. Я вважаю, що це є абсолютно неприйнятним, коли за 500 метрів діти зі шкіл фактично зможуть бігати до цих залів гральних автоматів і програвати там те, що, можливо, вони десь із своєї родини взяли. Взагалі має бути чітка заборона стосовно того, хто може бути в цих залах ігрових автоматів. І навіть те, що прописано сьогодні в законі, воно створює можливості, щоби неповнолітні особи могли такими залами користуватися, ніхто цього контролювати жодним чином не буде. Тому ми як "Батьківщина" не підтримуємо такі положення в законопроекті. Ставлю на голосування 3468. Прошу визначатися та голосувати.

в законопроекті. А в законопроекті написано, що в Україні може бути 40 тисяч ігрових автоматів. 40 тисяч! Ви уявляєте цю кількість, яка буде в цілодобовому режимі нон-стоп працювати в Україні? Тому з метою зменшення негативного впливу азартних ігор в Україні, навіть якщо вже цей закон і буде прийнятий, проти чого категорично ми виступаємо, є пропозиція зменшити в рази цю кількість ігрових автоматів, яка може існувати в Україні. І ви знаєте, коли ми зараз тут чуємо слова "однорукі бандити", коли ми чуємо слова "покер", "казино", ви уявляєте, що люди, які вже другу добу слухають канал "Рада", що в них відбувається? В них волосся дибки стає, коли вони чують чим займається парламент тоді, коли людям нема за що хліба купити. Ставлю на голосування 3468. Прошу визначатися та голосувати.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Питання іде про банківську гарантію організаторів азартних ігор. Ми пропонуємо, щоб були встановлені законом дуже чіткі запобіжники і щоб кількість тих організаторів цих азартних ігор була мінімізована, поверніться до тієї пропозиції, яку хоча б дала "Батьківщина". І, якщо вже робите ці казино, то нехай вони будуть тільки у п'ятизіркових готелях, хоча і це є абсолютно неприйнятно для України. Але не творіть, не плодіть ці тисячу залів із 40 тисячами ігрових автоматів, які зараз пропонуються робити. Що ми залишимо своїм нащадкам в Україні? Країну, яка буде більше схожа на азартний ігровий зал аніж на нормальну європейську державу? Тому "Батьківщина" пропонує, щоб ми відхилили цей законопроект повністю. 2895 комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 3099. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Знову ми повертаємося до цих лотерейних білетів миттєвої лотереї, які по суті стали прикриттям для того, щоб у нелегальному режимі працювали зали ігрових автоматів, ті зали, які стали причиною суїцидів, які стали причиною розпадів українських родин, які стали причиною того, що українські заробітчани, які місяцями заробляють ті кошти кошти за кордоном, потім за тиждень їх програють в залах ігрових автоматів. Так от, ми пропонуємо цією поправкою, щоби лотерейні білети мали виключно матеріальну форму, ніякої електронної форми лотерейних білетів, тому що це, по суті, легалізація незаконних залів ігрових автоматів. Не робіть цієї дурниці, не робіть цього злочину над українським народом! Люди все бачать і вони не пробачать такого закону, який їм нічого доброго не принесе. 2714. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2895. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Знову ж таки, де можна розповсюджувати лотереї? Спеціалізовані дитячі розважальні центри. Діючим законом дозволяється їх розповсюджувати у безпосередній близькості до дитячих розважальних центрів. Ми пропонуємо, щоби такі лотерейні білети не могли розповсюджуватися ближче, як за один кілометр, за тисячу метрів до таких дитячих майданчиків. Давайте будемо створювати таку нормативно-правову базу, яка не дозволить втягувати в цю азартну, в цю вакханалію українських дітей, українські родини, привчати їх до цього. Все-таки давайте готувати і гуртувати здорову націю. І краще, щоб ми зараз розглядали не цей закон, а щоб ми сьогодні розглядали закони, які будуть підвищувати допомогу при народженні дитини, які будуть підвищувати допомогу одиноким матерям і підтримувати українські родини, а не руйнувати їх.

той самий покер, який уже сьогодні пропонували вилучити, бо він є таким собі спортивним. Це є азартна гра, яка не мусить мати розповсюдження такого в Україні, як пропонується цим законом. І більше того, ми вважаємо, що 100 метрів по тих закладах, де будуть проводити гру в покер від дитячих розважальних центрів є недостатнім. Ми пропонуємо замінити 100 метрів на 1 тисячу метрів, щоби не було можливості безпосередній близькості до дитячих розважальних центрів здійснювати азартну діяльність, яка буде забирати в українських громадян кошти, які вони так важко заробляють. Пропоную підтримати цю поправку. 2895 комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-72 Рішення не прийнято, правка не врахована. 3005. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Поправка стосується Закону про ліцензування видів господарської діяльності і приведення у відповідність цього непотрібного законопроекту хоча би з цим законом. Я ще раз звертаю увагу, що цей законопроект є неприйнятний як по суті, так і з точки зору того, яким чином він кореспондується з іншими нормативно-правовими актами, із законодавчою базою, тому я пропоную підтримати цю поправку. Але в той же час я звертаюсь до колег з усіх фракцій, які знаходяться в цій сесійній залі, давайте не будемо легалізовувати цю лудоманію. Давайте не будемо вводити Україну в ті темні часи, коли українці програвали останнє і давайте згадаємо, що Україна може бути вільною від азартних ігор, як це було абсолютно правильно зроблено Юлією Тимошенко під час її прем'єрства. Це єдиний можливий захід, який убереже українців від того, щоб вони програвали останнє. 2714. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Я хотів би звернути увагу про вартість ліцензій. Я пропоную своїми поправками значно збільшити вартість ліцензій, щоби не допускати недобросовісних суб'єктів до цього ринку. Їх треба значно збільшити. Ця кількість цих суб'єктів має бути жорстко обмежена виключно 5-зірковими готелями. Ця діяльність не може бути, мати таке розповсюдження по всій Україні, як пропонується цим законом. Тому я пропоную, щоби сесій зал прийняв жорсткі норми, які би не допустили розповсюдження азартних ігор по Україні, які призведуть до негативних наслідків для всього українського народу, і українці будуть пам'ятати по прізвищах, хто за цей закон буде голосувати. Ставлю на голосування пропозицію Крулька 2958. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2971. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ця поправка системно пов'язана з попередньою поправкою, де ми говорили про вартість ліцензій. Я ще раз звертаю увагу: якщо вже Президентом Зеленським прийнято рішення про те, що він хоче, щоби Україна стала великим ігровим майданчиком, бо так ще з Україною не гралися, як зараз, обмежте Україну хоча б 5-зірковими готелями. Зробіть хоча б щось, хоч один крок. Якщо багаті мільйонери хочуть програти, вони підуть у ці 5-зіркові готелі, но не створюйте ці площадки, де звичайний українець, зароблене на заробітках, буде програвати. Сотні родин в Закарпатті моєму рідному розпалися, стали фактично банкрутами через те, що все зароблене на заробітках було програне в ігрових автоматах, Ставлю на голосування правку 3099, комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято, правка не врахована. 3005. 13:43:57 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Я хотів би, говорячи про збільшення вартості ліцензії, все-таки нагадати ще раз, що пропонується цим законопроектом і що передбачено вже в бюджеті до спецфонду від азартних ігор в цьому році – всього-на-всього 4 мільярди гривень. Я кажу всього-на-всього, тому що це ніщо у порівнянні з тими мільярдами коштів, які розкрадаються кожного місяця. Тимчасовою слідчою комісією, яку я маю можливість очолювати, доведено, що кожного місяця п'яти мільярдів гривень через вкрутки з ПДВ не доотримував державний бюджет. Наведіть порядок з цим, маєте можливість це зробити. І не треба буде ніяких азартних ігор, які в рік мають принести 4 мільярди гривень. А 40 мільярдів гривень для того, щоб 4 – прийшло в бюджет, мають програти українські громадяни. Не мільйонери, не олігархи, а звичайний українець мусить програти для того, щоб... Ставлю на голосування 3005. Прошу визначатись та голосувати. Комітетом не підтримана.

чому профільний комітет не підтримав мої поправки, які стосуються збільшення вартості ліцензій? Поясність, будь ласка, чому ліцензії залишилися на тому ж самому низькому рівні, як було передбачено в першому читанні? Невже так важливо було ці домовленості з організаторами азартних ігор, щоб вони навіть ліцензію нормальну суму не заплатили в Державний бюджет України? А ще нас запитують, "А чому саме зараз в цей момент іде розгляд цього законопроекту?". Так шановні українці, я вам скажу чому. Тому що зали ігрових автоматів вже орендовані наперед, вже сплачують орендну плату. І тепер організатори азартних ігор виставляють претензії "легалізовуйте нас, бо ми не платимо оренду". І в догоду цим азарщикам весь парламент сьогодні займається тим, що розглядає цей непотрібний законопроект. Ставлю на голосування правку 3050. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 3099. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, якщо вже має бути якась кількість цих азарщиків, вони мусять сплачувати настільки високу ліцензію за зайняття цією діяльністю, щоб відбивалося бажання здійснювати цю діяльність масово в Україні. Цей закон фактично створить такі можливості для масового зайняття діяльністю у сфері азартних ігор. І цей законопроект, він надзвичайно негативно скажеться як на соціально-економічному стані українських громадян, як на криміногенній ситуації в Україні, як на тому, що фактично українці сьогодні знову повернуться до того хаосу, який панував до 2009 року, коли на кожному кроці були автомати, ігрові автомати, де люди мали можливість програвати те, що вони заробили. Тому ця поправка має бути підтримана. Ставлю на голосування правку 3099, комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 3185. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Це поправка, яка підводить риску під розділом, який стосується вартості за ліцензування. Я все-таки вважаю, що навіть, коли буде цей законопроект голосуватись в цьому сесійному залі, вартість ліцензії треба збільшувати. "Слуги народу", навіть ті, які будуть голосувати за цей законопроект, підвищить значно вартість ліцензій. Не допускайте цю масову вакханалію з азартними іграми по Україні. Що ви робите? Ви мало того, що легалізуєте цю всю підпільну ви мало того, що легалізуєте доходи, які будуть отримані злочинним шляхом через ігрові автомати, так ще і створюєте через дешеві ліцензії можливість займатися цим всім, кому ні попадя. Ось про що цей законопроект. Тому подумайте, що ви робите і як потім будуть українські громадяни ставитись персонально до кожного, який натисне зелену кнопку стосовно цього законопроекту, який нічого доброго для України не принесе.

За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 3336. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ось дивіться про що ця поправка. В "Прикінцевих положеннях" існує норма про те, що в ігрових автоматах зможуть грати діти, які досягли 18 років. По суті в 18 років – це ще залишаються дітьми, це студенти в кращому випадку. Моєю поправкою виправляється ця недоречність і "18" змінюється на "21". Я прошу, щоб ця поправка була зараз позитивно проголосована тому що вона виправляє недоречності, які передбачені цим законом. я прошу, щоби представник комітету пояснив чому законопроектом передбачено "21", а в "Перехідних положеннях" значиться цифра "18". Це навмисно вкладається така недоречність для того, щоб були двочитання?

За-71 Рішення не прийнято. 3442. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні народні депутати! Шановний головуючий! Я пропоную, щоб ми подивилися зараз котра година. У нас закінчується робочий день, залишилося 10 хвилин. І тому я пропоную, щоби прямо зараз, хоча би вже в кінці, ми зупинили розгляд цього законопроекту. І давайте розглянемо законопроект, який подала фракція "Батьківщина" і автор Юлія Тимошенко. Який дає можливість виділити 20 мільярдів гривень для подолання наслідків лиха, яке спричинене повенями на Західній Україні. Люди цього чекають, люди за це подякують українському парламенту. 10 хвилин для розгляду цього законопроекту буде достатньо, щоби він був прийнятий одразу в цілому, негайно, в цій сесійній залі. Ось що зараз треба зробити, а не азартними Ставлю на голосування 3468. Прошу визначатися та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. 3468 крайня правка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я ще раз закликаю весь сесійний зал, припинити розгляд цього законопроекту, відхилити його як такий, який не може працювати в Україні, бо принесе тільки проблеми, як такий, який зараз не вирішує проблеми з коронавірусом, який не вирішує проблеми із стихійними лихами, який не вирішує бідність в Україні, а тільки буде породжувати її. Українці, коли формували цей парламент і довірили "Слузі народу" настільки високий рівень довіри, вони вважали, що парламент буде приймати закони, які потрібні людям, але вони у страшному сні собі не уявляли, що парламент в першу чергу буде займатися тим, що відбирає від людей останні їхні доходи. Тому ми, фракція "Батьківщина", не будемо голосувати за цей законопроект. І закликаємо всіх свідомих депутатів у Верховній Раді подумати над тим, яким чином українські громадяни будуть жити завтра, як буде працювати українська держава? Приймаємо ті закони, які Україні будуть йти на користь… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 3468. Прошу визначатися та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Василевська-Смаглюк є? Не наполягає. Добре. Дубінський Олександр Анатолійович. Теж не наполягає? Саврасов Максим Віталійович. Не наполягає.

О.А. Мова йде про те, що зараз в Україні легалізується непросто гральні заклади, а починає легалізуватися дуже небезпечний вид гральних закладів це онлайн-казино. Шкоди від онлайн-казино набагато більше ніж онлайн-казино. Кожна дитина, кожна людина залежна безконтрольно може реєструватися, переводити гроші на рахунки свої і програвати безконтрольно. Будь-який гравець, який довго сидить у казино-офлайн, який заходить саме в гральний заклад буде помічений родичами, буде помічений друзями, буде помічений колегами, і вони його можуть зупинити. Тим часом, людина, яка грає онлайн, вона може програвати великі гроші абсолютно безконтрольно. У європейських країнах здійснювалось дослідження, залежність від онлайн-казино набагато більша ніж від звичайного казино. Пропоную виключити цю норму з нашого… Ставлю на голосування 3468. Прошу визначатися та голосувати.

До речі, як при обговоренні інших законопроектів, я наполягаю, щоб представник комітету давав позицію комітету: чому ні, чому ми хочемо грати, чому ми хочемо ошукувати українців? Це позиція комітету, це позиція більшості, позиція особисто доповідача? Інакше немає ніякого смислу обговорювати це питання в другому читанні. Хочу сказати, що онлайн-казино вводить дуже багато трюків: воно дозволяє без реєстрації заходити, грати грати без грошей, пропонує ігри, при яких гравець виграє, а потім, усвідомлюючи і думаючи, що це дуже легко і це можна збагатитися, звичайний українець, який має просто зарплатну картку, який просто отримав заробітну плату, може входити і програвати останні гроші, не виходячи зі своєї кухні, навіть будучи на карантині і будучи на самоізоляції. Тому я ще раз наполягаю, дайте відповідь, чому ми залишили онлайн-казино, для чого це потрібно? ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Анатолійович, ми це з вами на робочих групах обговорювали. Онлайн-казино і так зараз є. є. Ми якраз цим законом прописуємо правила, обмеження для того, щоб контролювати цих організаторів, які зараз в Інтернет-просторі на Україні проводять свою цю діяльність. Тут якраз ми прописуємо всі запобіжники, як ідентифікувати, як знаходити певні обмеження для цих організаторів. І тому ми не можемо виключати, ми їх мусимо регламентувати і контролювати. Тому… Ваша правка відхилена. Тому що не можна виключати онлайн-казино з поля зору. Ставлю на голосування пропозицію Макарова 566-у. Комітетом відхилено. Позиція комітету тільки що абсолютно повністю озвучена. Тому прошу визначатися та голосувати. За-82 На жаль, рішення не прийнято. Правка не врахована. Шановні колеги, я всіх вітаю. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.